stališč določenih poslanskih skupin, je bilo zaznati nemalo razburjenja. Takrat smo z obeh strani slišali, da se o stališčih ne razpravlja, ker pa sem našega predstavil sam, bi ga rad še enkrat citiral. Novelo so v imenu predlagatelja, takrat tri tisoč volivk in volivcev, v Državnem zboru predstavili in zagovarjali župani občin Novo mesto, Ribnica in Krško. V tem stavku jaz nikjer ne zasledim, da so oni trije predlagatelji in da jih je bilo 11 izpuščenih. Potem pa imam tukaj v rokah poročilo iz lanskega oktobra, poročilo k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih, druga obravnava Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, kjer piše, da so pri delu odbora sodelovali predstavniki predlagatelja, mag. Gregor Macedoni, Samo Pogorelc in Janez Kerin. Torej, težave v samem stališču ne vidim. Pa saj se ne rabimo slepomišiti. Že večkrat je bilo, z naše strani je v bistvu razpravljala tako samo ena kolegica, pa že na začetku je bilo obelodanjeno, v kateri paket ta predlagani zakon sodi. Bilo je nekaj dobrih vsebinskih razprav, kjer se morda celo lahko strinjamo, da bo pa stična točka in rešitev vsega sedmi razred osnovne šole oziroma kar zaključena osnovna šola, sam se s tem ne strinjam, je pa definitivno stvar debate. Tukaj smo, da debatiramo, ne da kdorkoli kogarkoli napada, vsaj moje mnenje je takšno, da nek nivo vseeno lahko obdržimo. Kolega je prej na primer zelo lepo predstavil zadevo z reševalnim pasom. Hvala za to. To je res eno odlično orodje, neka kultura, ki je prišla v našo že tako pomanjkljivo in slabo vozniško kulturo, kateri, še enkrat izpostavljam, sam ne vidim, da bi sedmi razred osnovne šole bistveno prispeval, same korelacije med reševalnim pasom, postopki, ki so bili takrat, in današnjim predlogom zakona pa tukaj ne vidim. Ampak ker je bilo, kot sem že omenil, v enem izmed stališč na začetku lepo izpostavljeno, komu, zakaj je ta paket zakonov in tudi ta dotični zakon, eden izmed petih, namenjen, se je fokus hitro zapeljal na varnost, ne pa na to, kar je sama vsebina oziroma ta ena določba, pa malo se je skušalo tudi zapeljati, da drugim za varnost tako ni mar. Lahko potrdim, brez skrbi, tudi v Svobodi nam je za prometno varnost še kako mar in zato smo tudi z vsemi ostalimi predlogi, ki so bili, že marsikaj postorili in se bomo

pred Državni zbor so skupaj prinesli podpise, več kot 31 tisoč 500. Meni se zdi nekorektno, če nekdo pač reče trije župani, ker jih je bilo 11, da pa v imenu predlagatelja predstavlja zakon tistega, ki določa, to je pa nekaj običajnega. Saj tudi v poslanskih skupinah je nekdo predlagatelj, pa za tem stoji skupina. In tudi ko smo obravnavali te pakete, so se ti župani priključili. Tako da prav je, da povemo, da jih je pri tem sodelovalo 11 in da so pri tem tudi vsebinsko sodelovali. Namreč, gre za to, da jih je pač bilo več, in prav je, da povemo, kajti to ni zraslo, ne vem, na zeljniku enega posameznika, ampak

Hvala, podpredsednica, za dano besedo. Lep pozdrav še enkrat vsem kolegicam in kolegom, državnemu sekretarju s sodelavko! Danes govorimo o Zakonu o voznikih.

Sam sem tudi v stališču povedal, tudi moja poslanska kolegica, da bomo v Slovenski demokratski stranki ta predlog zakona podprli. Gre za našo skupno varnost. kaj je bilo danes zanimivo? Tisti, ki nas spremljajo, ki spremljajo to točko, predvsem pa, ki spremljajo danes dopoldne to sejo, seveda, naloga koalicije je, da pove, da je ta zakon neuporaben, državni sekretar s sodelavko pač pove, da tega vlada ne podpira. Ampak glejte, da zavrtimo film malo nazaj, v tej koaliciji sedijo stranke Levica, SD in Svoboda. Ali ste vi poslušali stališče Poslanske skupine Levica? Kdo je poslušal? Ste poslušali, kaj je kolegica dr. Greif govorila v svojem stališču?

se strinjam z vlado ali pa s koalicijskimi poslanci, da kaj v tem zakonu ni najboljše, da se da še kaj spremeniti. S tem se strinjam. Ampak tisto, kar smo poslušali danes s strani Levice, gre pa mogoče v preteklost za 20 let. Od Svobode večkrat slišimo, da v Slovenski demokratski stranki ali pa Novi Sloveniji, ki smo že dlje časa v Državnem zboru, česa pet let nazaj nismo naredili, ali pa 10 let. Tu je pa ravno obratno. V preteklosti moram tu izpostaviti predvsem agencijo Republike Slovenije za varnost v cestnem prometu, seveda policiste, šole, vse institucije, tu je ogromen napredek glede varnosti na naših cestah. Če samo pogledamo podatek, tistega, ki ga neradi slišimo, koliko smrtnih žrtev se nam zgodi, vsaka smrtna žrtev, ki se nam zgodi na cesti, je seveda velik udarec za vse tiste, ki so blizu tistega, predvsem pa za celo varnost v cestnem prometu, če gremo te podatke gledat za 10 let nazaj, mislim, da lahko potrdimo in pohvalimo vse tiste, ki so na tem področju veliko naredili. Današnji predlog tega zakona je samo spet ena stopnička, da bi šli bližje izboljšanju varnosti v cestnem prometu. Kolegica gospa Greif je rekla, če bom znal prav povedati, da če bi ta zakon, ki ga predlaga Nova Slovenija, stopil v veljavo, potem eni ne bodo mogli svojih otrok voziti v šolo. Kolegice in kolegi,

v avtomobil, ki po možnosti sploh nima tablic, ni registriran, pa še nekomu, ki tega vozila ne obvlada. Takšno razmišljanje Levice se mi zdi, da je pa, kot da se vračamo 50 let nazaj. nazaj. Pri tem predlogu, pa tudi večini predlogov v tem državnem zboru, ki jih predlaga opozicija, je dejstvo, kako čim prej povedati, da je ta zakon neuporaben. Seveda temu potem sledi tudi Vlada. Ampak mislim, predvsem ko gre za varnost v cestnem prometu, kako bomo jutri vsi skupaj boljši, pa bi morali imeti vsi fokus obrnjen v en skupni cilj. Predstavniki Vlade in seveda koalicije, predvsem pa Levice, jaz pač tega stališča ne morem pozabiti danes, danes, zamislimo si, da imamo mi neko prometno nesrečo z nekom, pa mi danes govorimo za neke naše državljanke in državljane, da pač ni toliko pomembno. Naj tudi spomnim, ker imam še nekaj časa, tudi s policije, kjer skrbijo za našo skupno varnost na cestah, je odšlo 800 policistov.

ki se je nespodobno vedel ali na ulici ali na cesti, ampak ta plačilni nalog je dobil vrnjen na svoj račun. To se še ni zgodilo v nobeni evropski državi, mogoče v Venezueli. Danes pa veste, da govorimo o policistih, ki jih manjka 800. Skratka, to je pomemben segment naše cestne varnosti. Kolegice in kolegi, sam in prav tako tudi moji poslanski kolegice in kolegi bomo ta zakon o voznikih podprli zaradi prepričanja, da zasleduje cilj večje varnosti na slovenskih cestah. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade in predstavnik predlagatelja. Najprej ima besedo predstavnik Vlade mag. Andrej Rajh. Izvolite. MZI): Če strnemo današnjo razpravo. Kot sem že povedal, Vlada predloga poslanske skupine,

Evropsko komisijo, kot tretjič menimo, da bi ta predlog celo spodbudil, da bi vozila da bi vozila uporabljali vozniki, ki nimajo opravljenega vozniškega izpita. Sedaj so ljudje spodbujeni, da vozniški izpit opravijo. Vozniški izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela ter tudi usposabljanj.

in zahtevana raven bralnega in pisnega razumevanja je zelo visoka. Kar se tiče primerljivih držav. Izpostavljeni sta bili Madžarska in Bolgarija. Oni so imeli to v nacionalni zakonodaji vpeljano že pred uveljavitvijo te direktive leta 2013. Španija je imela to tudi v svoji nacionalni zakonodaji, pa ji ob uveljavitvi te direktive ni uspelo tega dokazati. Če bi bilo to v tako vzročno posledični povezavi, potem bi ta zadeva že bila veljavi v direktivi in bi bilo to omogočeno implementirati v naš nacionalni red. Glede na to, da nič od tega ni bilo izpolnjenega, tudi evropska zakonodaja tega direktno ne predvideva, omogoča to pod posebnimi pogoji, ki v primeru predlagatelja niso bili izpolnjeni. Zato Vlada tega predloga ne podpira. Hvala lepa.

Vzporedno pa, se strinjamo, gre tudi za to, da bi se mogoče tisti manjšini, tistemu procentu in pol otrok, ki ne končajo osnovne šole, s tem omogočilo, da bi se to število zmanjšalo. Po drugi strani drži,

se s komisijo opravi razgovor in da se na podlagi študije, ki bi dokazala, da bi se dejansko s spremembo zakona lahko izboljšalo varnost, to naredi. to naredi. Zdaj na tem mestu še enkrat apeliram na vas, kolegice in kolegi poslanci, da ta predlog zakona podprete. V drugem primeru, kar je, verjamem, malo verjetno, pa pričakujem, da bo Vlada z z namenom boljše varnosti v cestnem prometu v Sloveniji izvedla to študijo, dokazala eno ali drugo in potem izpeljala postopke, ki bodo omogočili, da se bomo na naših cestah vozili varneje in da bo manj smrtnih žrtev. Hvala.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 Ugotavljam, da interes je. Če želita razpravljati tudi predstavnik predlagatelja mag. Janez Žakelj ter predstavnik Vlade, prosim, da se prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer najprej predstavnik Vlade, nato predstavnik predlagatelja. Prosim za prijave.

Normalno, da tega zakona ne boste podprli. Predstavniki Vlade, vas pač razumem, ne smete. Tudi predstavniki koalicije ne. Enostavno se ne spodobi sprejeti kakršnegakoli predloga, če pride s strani opozicije. Vendar je opozicija samo na nek način posvojila predloge, ki so prišli s terena. En takšen je tudi ta zakon. Očitno za vas tudi teren ne šteje. Pa pustimo to. V resnici nismo bili naivni, ko smo vlagali ta zakon, da bi pričakovali, da nam boste kar tako pokimali, smo pa pričakovali, da boste prišli s svojimi rešitvami. Vi imate seveda možnost zavrniti vse, nimate pa možnosti, da ljudi pustite čakati in pri tem tem ogrožate njihovo varnost in njihova življenja. In o tem se zdaj pogovarjamo. Ne pogovarjamo se prvenstveno o Romih, pogovarjamo se o varnosti na cesti, ki, verjetno se s tem vsi strinjamo, jo bo treba dvigniti na višji nivo. Ena od možnosti tega je tudi ta zakon. Zdaj bi res rada videla junaka tukaj v tej dvorani ali pa kjerkoli, ki me prepriča, da je pismenost nekaj, kar ne vpliva na varnost v prometu mladih voznikov. Kdor je pogledal, zadnje čase, jaz sem že dolgo [nazaj] delala izpit, je snov za izpit težka, kar pomeni dvoje – da je treba dobro znati prečitati, razumeti in si to materijo predstavljati tudi na cesti, v križišču in tako naprej. In to ni lahko. Zdaj mi povejte, komu v tej državi bi škodilo, če bi vsi, ki opravljajo vozniški izpit, dejansko vedeli čim več o tem, kako pomembno se je odgovorno obnašati v prometu in kako veliko odgovornost šoferji sprejemamo nase v tistem trenutku, ko se usedemo za volan. Prihajam s področja, kjer je mladih voznikov, ki nimajo končane osnovne šole, beri, da so slabo pismeni, zelo veliko. Žal ti živijo v romskih naseljih. Ali je torej greh, da si vsi, ki tam živimo, želimo, da Vlada naredi nekaj, kar bi pomenilo višjo varnost, najprej teh mladih voznikov in kasneje tudi večinskega prebivalstva? Za konec. Dragi moji,

mi iz Dolenjske in jaz iz Novega mesta bom, dokler bom sedela v tem parlamentu, opozarjala na stvari, ki bi jih bilo potrebno izboljšati. Eden od teh zakonov je sedaj tudi pred vami. Zato vas še enkrat rotim, če ga že ne morete podpreti, pripravite nekaj, kar bo povečalo varnost voznikov na cestah v naši državi. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Besedo ima kolega Anton Šturbej. Izvolite. ANTON hvala za besedo. Verjamem, da so pričakovane koristi od zaključene osnovne šole večnamenske, ne samo, kdo bo sedel danes ali jutri za volan osebnega vozila. vozila. Gre tudi za neko pismenost, od katere je pa potem odvisna tudi preventiva oziroma vsa ta varnost v prometu. Vemo, da se danes v sam promet, ki poteka ne samo po lokalnih območjih, temveč tudi izven lokalnega območja, vključujejo vozniki s pomanjkljivim znanjem o motoroznanstvu ali pa prometni varnosti, signalizaciji in podobnih zadevah. Mislim, da so tu otroci, bi rekel, večinskega prebivalstva v podrejenem položaju, bistveno prav zaradi tega, ker si kot 13-letniki ne upajo oziroma ne smejo sesti za volan osebnega vozila. vsi tisti, ki so stari 15 let in so končali osnovno šolo in potem nadaljujejo šolanje na srednjih ali poklicnih šolah in bi se radi vozili mogoče celo v središča, kjer obiskujejo te srednje šole, vendar

središčih. Govorimo tudi o otrocih, ki so končali poseben program osnovne šole, ampak imajo neko stopnjo ali obliko pismenosti in razumevanja, na nek način, eni bolj z lahkoto, drugi manj, naredijo vozniški izpit in se znajo prilagoditi vsem nevarnostim v prometu. Kar se tiče, da imamo letos 800 policistov manj na cestah oziroma v službah, to pomeni tudi nekaj manj varnosti na cestah, seveda ker policisti skrbijo za preventivo v cestnem prometu, ne toliko za usposabljanje. Za usposabljanje je pač nekdo drug zadolžen in za neko usposabljanje moramo imeti določeno znanje, ki ga pa, verjamem, dobimo tudi v osnovnih šolah. Zato jaz, kar se tiče tega, da ni nekih analiz, mislim, da je teh analiz glede varnosti in pa kdo varno vozi in kdo nevarno vozi, dovolj ali pa se jih da pridobiti, eni si jih pač nočejo pridobiti. Bi pa dal mogoče tiste, ki so povzročali prometne prekrške od 10. pa pa do 15. leta in ki niso končali osnovne šole, pa dajmo tiste, ki so končali osnovne šole, srednje šole, pomeni, da srednje šolanje končaš letu, devetnajstem. To pomeni, da se učenec, ki obiskuje srednjo šolo, nekaj časa ne more voziti, tudi ne v srednjo šolo. Torej tiste, ki imajo zaključeno osnovno šolo, in vse tiste, ki so jih

Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Spoštovani gospod državni sekretar dragi nekdanji kolega Andrej! Zdaj bi pa lahko že vedeli, da poslanska skupina, katerakoli, tudi Svoboda, ne more biti sogovornik, se ne more iti posvetovanja z Evropsko komisijo. Z Evropsko komisijo se posvetujejo vlade! Dobro jutro! Nikoli ne boste evropski poslanec, mi je zelo žal, pa bi vam privoščil. Ta točka dnevnega reda je ena dobra lekcija, kjer smo slišali ogromno oksimoronov. Oksimoron je bistroumni nesmisel, kjer tisti, ki nekaj govori, pride v nasprotje s samim seboj. Predvsem Levica in Svoboda, se opravičujem. Pravite, da nimamo študij. Veste, kolegice in kolegi, državljanke in državljani, kar zadeva prometno varnost ali pa prometne nesreče, so za mene najboljše študije zapisniki policistov. Preberite si. Ali ste šli na spletno stran policije? Ali ste šli? Med drugim boste zasledili naslednje: večja gostota prometa ter raznovrstnost prometnih udeležencev, ki sta poglavitni značilnosti prometa v poletnih mesecih, ter objestnost in neupoštevanje prometnih predpisov na drugi strani sta bili ključni razlog za poslabšanje prometnih varnostnih razmer. Objestnost. Čestitam kolegu Lamutu, ki je odprl vprašanje prometne kulture. O tem danes govorimo! O prometni kulturi. Kje se je pa naučimo? Morda tudi v osnovni šoli. Ali je preveč, da zahtevamo za vozniško dovoljenje sedem razredov osnovne šole, ob tem, da je osnovna šola po ustavi, še enkrat, obvezna. Očitno zahtevamo preveč. Naprej: v zadnjih letih pa se stalno povečujejo najhujše posledice zaradi izsiljevanja prednosti, to kaže predvsem na vedno bolj objestno vožnjo prometnih udeležencev. To je pomanjkanje prometne kulture, gospe in gospodje, o tem govorimo. Obžalujem, da tisti, ki zakonu nasprotujete, ga niste prebrali, ker nimate časa. Niste ga prebrali, vam bom dokazal.

ali pa morda sedem, kot jih tukaj navajamo. S čim dokazujem, da niste prebrali? Kolegica Avšič je udarila in zbežala. Draga kolegica Avšič, če bi vi ta zakon prebrali, bi pa morda bili vsaj vzdržani, ne pa kar a priori proti. Ker smo mi v zakonu, ki smo ga predlagali in ga zdaj imate na mizi, če ga imate, upoštevali mnenje Zakonodajno-pravne službe. Vi ste pa rekli: rabimo mnenje Zakonodajno-pravne službe in ga nimamo. Lahko bi že tudi poznali, kako teče proces sprejemanja nekega zakona v Državnem zboru, pa ne poznate. To je ogromno enih predpostavk, ki so, ja, ki so oksimoron, bistroumni nesmisel. In na tem bistroumnem nesmislu vi gradite svojo odločitev, da boste proti. Malo vam je mar, da je lani –glejte, imam aktualno, sveže poročilo Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa na naših cestah umrlo, gospe in gospodje, 82 naših državljank in državljanov. 82 ljudi. Spet grem na osnovno šolo, kjer je povprečno število učencev v oddelku 19. Koliko je to? Skoraj štiri razrede in pol življenj življenj je ugasnilo na naših cestah. Za kulturo prometa pa mi ne bi naredili nič. Čeprav vi pravite, da ste že veliko naredili. Jaz se ne spomnim niti enega ukrepa, se opravičujem. Takšna arogantnost. Samo zato ker je neka opozicijska stranka predlagala te rešitve, boste pa ja proti. Ob tem, da sem v uvodu svoje prejšnje razprave povedal, da pa smo pred natančno sedmimi leti, septembra 2017, naleteli na dovolj zdrave pameti v parlamentu, ki je podprla predlog našega zakona o formiranju reševalnega pasu,

Hvala, predsedujoča. Zelo dobro, da sem po parlamentarni uri ravno zdaj na vrsti, ker bi vas v vsakem primeru zaprosil za eno proceduralno po takšnem izvajanju bi vas prosil, vas, ker je takšen proceduralni postopek, zdaj bom pa kar direktno kolegu Horvatu povedal. Prosim vas, ne predvidevajte in ne polagajte svojih misli v naša usta. Dvakrat ali pa trikrat, kot sem zasledil, ste se na kolega državnega sekretarja malo zbadljivo spravili, pa na kolegico, ki trenutno sploh ni prisotna, pa govorite, kako nam ni mar, kako malo nam je mar. Dobro, to so vse predvidevanja. Vse so oksimoroni, ja, s tem ste začeli, bistroumni nesmisli. Marsikakšen oksimoron je bil izrečen, bistroumni nesmisel, bil pa je izrečen tudi kakšen čisto navaden nesmisel. Pa bilo je ogromno ene kontradiktornosti že na začetku, kot sem že tudi v prejšnji razpravi omenil o enem od stališč: ja saj ni usmerjeno proti dotični marginalni skupini, potem ste pa vi ves čas spinali to. In ta spin je zdaj vrhunec doživel s tem dejansko kazanjem s prstom na točno eno marginalno skupino in govorom o 11 županih točno določenega geografskega območja. Pa vseeno malo nazaj na temo. Če govorimo in nam je mar za varnost v prometu in tudi splošno varnost, se moramo zavedati, da problematični tako ali tako nimajo izpitov. To je dejstvo. Dajmo si naliti tega čistega vina, pa je lahko kislo še tako in tako. In ga tudi z osnovno šolo ali brez osnovne šole ne bodo imeli in bodo ostali problematični na cesti. Vsem nam pa je želja, da takšnih sploh ni. Ne da se število zmanjša, ampak da jih ni. Od kolegice iz Poslanske skupine SDS je bilo prej izpostavljeno eno naključno ali pa morda nenaključno, en dejanski primer kot vprašanje, če se nekaj zgodi. Sam lahko iz osebne izkušnje povem, da sem točno tak primer v lastni družini imel. Sicer je že kar nekaj let od tega, ampak prometno nesrečo, katere povzročitelj je bil voznik brez izpita z neregistriranim avtomobilom, hujše telesne poškodbe, seveda totalka in vse, kar sledi. Pa ni bil iz nobene marginalne skupine, bilo je to v Celju, lahko povem, popolnoma normalen, kot bi se morda kdo izrazil, državljan Republike Slovenije. In ja, postopek je bil težek, zapleten, dolgotrajen, kompliciran. Morda z naše strani kakšna pobuda bolj za to, bomo rešili več težav. Še enkrat hvala tistim, ki ste prispevali kakšno idejo, da naredimo kaj boljšega.

bistveno, če ni neke študije zadaj, doprinesel k varnosti v prometu, bo pa morda bolj temeljito obiskovanje oziroma delo v avtošolah, predvsem in na prvem mestu pa strpnost in vozniška kultura.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

delno prenašajo določbe direktive EU o poročanju podjetij o trajnostnosti, bolj znane pod kratico CSRD. CSRD prinaša novost pri načinu poslovnega poročanja družb. Praviloma bodo velike družbe in male in srednje velike družbe, ki so izdale vrednostne papirje, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, poleg poslovnega poročila in poročila o finančnih rezultatih dolžne pripraviti tudi poročilo o svojem vplivu na okolje in družbo ter vplivu družbe in okolja na njih. Direktiva je bila sprejeta kot odgovor na globalne izzive, kot so podnebne spremembe in družbena neenakost, hkrati pa odraža spremenjena pričakovanja vlagateljev, potrošnikov in širše družbe glede informacij, ki jih objavljajo družbe o svojem poslovanju. Predlog zakona, ki je danes predmet obravnave, prenaša del določb CSRD, ki so vezane na izdajanje zagotovil o trajnostnosti. Drugi del določb se prenaša s predlogom zakona o gospodarskih družbah, ki je prav tako že v zakonodajnem postopku. Novela ZGD-1M bo podrobneje določala, za katere družbe velja obveznost poročanja o trajnostnosti in obveznost revidiranja, kakšno vsebino mora imeti poročilo o trajnostnosti ter kako mora biti poročilo o trajnostnosti pripravljeno. S predlogom novele Zakona o revidiranju pa se urejajo zagotovila, ki jih da revizor o trajnostnosti, obveznosti revizorjev, kvalifikacije revizorjev in nadzor nad revidiranjem poročil o trajnostnosti. Ker predstavlja poročanje o trajnostnosti tako za podjetja kot tudi revizorje velik izziv, se spremembe uvajajo postopno. Nekatere velike družbe bodo tako morale začeti poročati o trajnostnosti že za poslovno leto 2024, to pomeni, da bodo izdali prvo poročilo v letu 2025, male in srednje velike družbe pa bodo pričele s tovrstnim poročanjem za poslovno leto 2026, torej bodo prva poročila izdale v letu 2027. Postopnost je predvidena tudi na področju revidiranja poročil o trajnostnosti. Do leta 2028 bodo revizorji podajali le omejena zagotovila o zanesljivosti informacij v poročilih o trajnostnosti. Revizijski postopki bodo v tem obdobju manj obsežni, saj bo revizor izrazil manjšo stopnjo zagotovila, kot to velja za sprejemljivo zagotovilo ali revidiranje finančnih izkazov. Podrobneje urejajo poročanje podjetij evropski standardi poročanja o trajnostnosti, ki jih sprejema Evropska komisija. V prvem sklopu standardov je določeno, da se podjetja pri opredelitvi vplivov, tveganj in priložnosti v svoji vrednostni verigi osredotočijo na področja, za katera ocenjujejo, da so pomembna. Podrobnejša merila glede poročanja o trajnostnosti za majhne in srednje velike družbe se še vedno oblikujejo in bodo dokončno določena v standardih, ki jih bo Evropska komisija sprejela predvidoma v letu 2026. Na podlagi trenutnih informacij lahko za manjše družbe pričakujemo krajša poročila, izjeme od nekaterih zahtev in uporabo digitalnih platform. Predlog novele Zakona o revidiranju ureja tudi nekatera druga področja, ki se nanašajo na pristojnosti in delovanje Slovenskega inštituta za revizijo in Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, ter odpravlja obstoječe pomanjkljivosti obstoječega zakona. sprejetjem zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju bodo postavljeni temelji za poročanje o trajnostnosti skladno s predpisi EU, s čimer se želi povečati zaupanje vlagateljev oziroma potrošnikov v delovanje gospodarskih družb skladno z globalnimi trendi trajnostnega poslovanja. V okviru obravnave predloga zakona na seji matičnega delovnega telesa so bili sprejeti amandmaji, ki izboljšujejo zakonsko besedilo in sledijo mnenju Zakonodajno-pravne službe. Predlagam, da tako dopolnjen predlog zakona podprete in da se v skladu s Poslovnikom Državnega zbora na današnji seji opravi tudi tretja obravnava predloga zakona. MEIRA HOT: Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici, kolegici Andreji Kert. Izvolite.

Predstavnica predlagatelja državna sekretarka Ministrstva za finance je predstavila glavni cilj in poglavitne rešitve predlaganega zakona, s katerim se v slovensko zakonodajo delno prenašajo določbe evropske direktive, bolj znane pod kratico CSRD. Ta predstavlja novost v načinu poročanja podjetij, saj od njih zahteva ne več samo poročanje o poslovanju in finančnih rezultatih, temveč tudi o njihovem vplivu na okolje in družbo ter obratno. Predlagane spremembe evropske zakonodaje so nastale kot odgovor na potrebo po ustreznejši zakonodaji zaradi posledic hitrih in globalnih sprememb v poslovnem okolju. V nadaljevanju je podrobno predstavila nekatere določbe predloga zakona glede dela revizorjev, predvsem glede poročanja in nadzora na področju trajnostnosti, ter pojasnila spremembe na tem področju za velike, male in srednje družbe. Pri tem je ob uvajanju teh sprememb glede poročanja o trajnostnosti poudarila postopnost uveljavljanja. Najprej bodo tovrstnemu načinu poročanja obvezane velike družbe, in sicer leta 2025 za poslovno let 2024, nato v letu 2027 za poslovno leto 2026 še male in srednje družbe, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na borzi. Prav tako se podrobnejša merila glede tega poročanja za manjše in srednje družbe na področju evropske zakonodaje še oblikujejo. Ob zaključku je povedala, da tako predlog zakona ureja tudi delo Slovenskega inštituta za revizijo ter Agencije za javni nadzor nad revidiranjem. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je uvodoma opozorila na vsebinsko povezanost obravnavanega predloga zakona s predlogom zakona o gospodarskih družbah, ki je prav tako v zakonodajnem postopku, kar zaradi notranje skladnosti zahteva njuno sočasno uveljavitev. Povedala je tudi, da so sicer pripombe ZPS z vloženimi amandmaji po večini ustrezno upoštevane oziroma so bila s strani ministrstva dana pojasnila. V razpravi so bili s strani opozicije izraženi pomisleki glede smiselnosti, ustreznosti in učinkovitosti predlagane dodatne obremenitve gospodarskih družb s poročanjem o trajnostnosti, ker za doseganje teh ciljev obstajajo tudi drugi, učinkovitejši vzvodi. Koalicija na drugi strani je predlagani predlog zakona pozdravila. Vključenost poročanja o trajnostnostni naravnanosti gospodarskih družb je izpostavila tudi kot priložnost, da družbe ta vidik svojega poslovanja predstavijo potencialnim investitorjem. Prav tako je bilo izraženo mnenje, da bo obveza tovrstnega poročanja gospodarskih družb imela širši vpliv, tudi na izboljšano kakovost življenja, družbeno pravičnost ter bolj trajnostnostno naravnanost celotne družbe. Predstavnica koalicije je opozorila na dejstvo, da so večja podjetja že sedaj zavezana družbeno odgovornemu poročanju, uvedba določb direktive CSRD v zakonodajo pa bo prispevala k še večji vključenosti podjetij na tem področju. strani koalicije je bilo ob zaključku razprave opozorjeno na pomembno dejstvo, da predlagano obvezno poročanje o trajnostnostni naravnanosti gospodarske družbe za mala in srednja podjetja velja samo za tista podjetja, ki z vrednostnimi papirji trgujejo na borzi, in torej ne za vsa podjetja. Državna sekretarka je podala nekatera dodatna pojasnila na pomisleke ter na vprašanja iz razprave. Pri tem je med drugim izpostavila novo vlogo in dodatne zadolžitve revizorjev zaradi obveze podjetjem o trajnostnostnem poročanju. Odbor je sprejel vse amandmaje, dane s strani poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Odbor je v skladu s 180. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih tudi sprejel. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Najprej ima besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolega Soniboj Knežak. Hvala, predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi, predstavnica ministrstva, vsem skupaj lep pozdrav! S tem predlogom zakona se v slovenski pravni red prenaša tako imenovana direktiva o trajnosti. Gre za novo vseevropsko obvezo, ki od gospodarskih družb v Evropski uniji zahteva, da v svoja letna poročila vključujejo podatke in kazalnike o trajnosti svojega poslovanja. S tem bodo podjetja obvezana seznanjati javnost in deležnike z vsemi aspekti svojega poslovanja, vključno s svojim učinkom na okolje in človeške vire. Taki podatki na eni strani pomenijo pomemben vir za vse deležnike, ki bodo na njihovi podlagi lahko sprejemali odločitve, na drugi strani pa bodo tudi zavezana podjetja, ki bodo na sistematičen način spremljala svoje poslovanje, lahko uporabila kazalnike za prilagoditev svojega poslovanja v bolj trajnostni in družbeno odgovorni smeri. Ureditev, ki jo prinaša uveljavitev direktive, je obsežna in kompleksna in res prinaša vrsto novosti. Tudi zato bo uvedena postopoma, s prehodnim obdobjem, ki bo trajalo vse do leta 2028. Tako naj bi postopoma prešli na ureditev, kjer gospodarstvo spremlja svoj družbeni in okoljski učinek in prilagaja svoja ravnanja tako, da čim bolj zmanjšuje škodljive vplive. Spremljanje teh podatkov pa bo, kot že omenjeno, olajšalo odločanje tudi investitorjem, deležnikom, potrošnikom in regulatorjem. Seveda se pojavljajo tudi očitki, da bo taka ureditev pomenila še eno novo obveznost za evropsko gospodarstvo. Naj pri tem spomnimo, da zavezanci niso mala in srednja podjetja, temveč veliki poslovni subjekti in multinacionalke, ki imajo že zdaj izpostavljene procese in infrastrukturo za zbiranje in merjenje raznovrstnih kazalnikov poslovanja. Uveljavitev direktive preprosto pomeni, da bo potrebno spremljati tudi trajnostni vidik poslovanja, z njim seznanjati javnost ter ugotovitve uporabljati pri prilagajanju svojega poslovnega modela tako, da bodo zmanjševale svoje škodljive eksterne vplive. To pa je usmeritev, ki jo potrebuje celotno svetovno gospodarstvo pri svoji transformaciji v smeri trajnostnega poslovanja. V Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo soglasno podprli predlog novele zakona. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Levica, v njenem imenu dr. Matej Tašner Vatovec. Izvolite. Najlepša hvala, podpredsednica. Lep pozdrav vsem! Direktiva CSRD je del širšega sklopa zakonodaje EU o trajnostnem financiranju, ki predstavlja en del Evropskega zelenega dogovora. Cilj direktive, ki jo prenašamo, je uzakoniti obvezo poročanja o trajnostnosti za velika podjetja ter mala in srednja podjetja, ki kotirajo na borzi. S tem ukrepom naj bi se usmerila podjetja k vedno bolj ekološkemu načinu opravljanja gospodarske dejavnosti s končnim ciljem podnebne nevtralnosti. Sliši se seveda všečno, je pa treba poudariti pomembnost in nujnost boja proti podnebnim spremembam in premik gospodarstva k okolju prijaznejšim dejavnostim, ki ne sloni le na odločitvah in dobri volji tako malih vlagateljev in varčevalcev kot seveda velekapitala. Potrebno je iskreno prepričanje o nujnosti ciljev podnebne nevtralnosti s strani posameznikov, gospodarstva in v prvi vrsti držav oziroma njihovih vlad. Pri uvedbi poročanja o trajnostnosti igrajo ključno vlogo revizorji, zato je smiselno, da se določijo potrebne kvalifikacije revizorjev, ki bodo pokrivali poročila o trajnostnosti, ter da se določa nadzor nad zagotovili, ki jih revizorji podajo glede teh poročil. V predlogu zakona pozdravljamo obvezo predložitve pojasnila Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem tudi v primeru sporazumne prekinitve pogodbe o reviziji. Trenutna zakonodaja namreč določa, da se pogodbe o reviziji računovodskih izkazov, če jo zahtevajo predpisi, sklenejo za najmanj tri leta. Število sporazumnih odstopov od pogodb o reviziji je visoko in obstaja nevarnost o vnaprej dogovorjenih odstopih od pogodbe zaradi strahu revizijskih družb glede kritike naročnika. Z uvedbo poročanja o trajnostnosti je nevarnost za tovrstne mahinacije seveda še višja. To določbo dopolnjuje obvezno enkrat letno poročanje revizijskih družb Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem o zaposlenih in o pogodbah z naročniki. V Levici bomo predlog zakona podprli, bi si pa želeli, da bi se sejnine za člane strokovnega sveta Agencije za javni nadzor nad revidiranjem določile v skladu z uredbo o sejninah in povračilih stroškov, in ne mimo nje. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolegica Andreja Živic. Izvolite. hvala za besedo. Spoštovani vsi! V slovenski pravni red delno prenašamo določbe direktive Evropskega parlamenta in Sveta o poročanju podjetij o trajnosti, bolj znane kot CSRD. Poleg novele Zakona o revidiranju se CSRD vzporedno prenaša s predlogom zakona o gospodarskih družbah, za katerega pa je bila sklicana splošna razprava. Direktiva CSRD od podjetij ne zahteva le poročanja o finančnih rezultatih, temveč tudi poročanje o njihovem vplivu na okolje in družbo ter vplivu okolja in družbe na njih. Gre za odziv na podnebne spremembe. Podjetja bodo tako postala bolj odgovorna in spodbudila prehod na bolj trajnostni način delovanja. To naj bi vodilo v večje zaupanje vlagateljev, izboljšanje ugleda podjetij in kot končni cilj do večje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Ker gre za velik izziv, je v predlogu urejeno tako, da se spremembe uvajajo postopno. Večja podjetja bodo tako morala začeti poročati o trajnosti prej kot manjša. Postopnost je predvidena tudi na področju revidiranja poročil o trajnosti. Do leta 2028 bodo revizorji podajali le omejena zagotovila o zanesljivosti informacij v poročilih o trajnosti. Revizijski postopki bodo v tem obdobju manj obsežni, saj bo revizor izrazil manjšo stopnjo zagotovila, kot to velja za razumno zagotovilo ali revidiranje finančnih izkazov. Predlog zakona ureja še pristojnosti in delovanje Agencije za javni nadzor nad revidiranjem in Slovenskega inštituta za revizijo ter odpravlja ugotovljene pomanjkljivosti obstoječega zakona. V Poslanski skupini Svoboda menimo, da je predlog zakona pravi korak v smeri izboljšanja kakovosti življenja, zaščite okolja in družbene pravičnosti, hkrati pa predvideva postopno prilagajanje,

Najlepša hvala, gospa podpredsednica. Spoštovane kolegice in kolegi! Pred nami je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju. V slovenski pravni red prenaša direktivo Evropske unije

Pri tem naj povem, da Vlada in koalicija pri tem na žalost tudi zamujata. Vsebinsko se predlog zakona nanaša na poročila o trajnosti in naj bi zagotavljal, da bodo imeli pooblaščeni revizorji, ki poleg želijo pridobiti dovoljenje za dajanje zagotovila o trajnostnem poročanju, potrebno strokovno znanje, predvsem pa izkušnje pri zagotavljanju trajnostnega poročanja. Določbe bodo začele veljati od leta 2024, odvisne so od velikosti družbe, v celoti pa bodo začele veljati s poslovnim letom 2028. Navedeno pomeni nove obremenitve za gospodarstvo. V obrazložitvi predloga zakona je zapisano, da je namen direktive in posledično predloga zakona izboljšati družbeno odgovornost podjetij, ki naj bi pri svojem poslovanju upoštevala tudi družbena in okoljska vprašanja. navedenem se seveda poraja dvom, saj zgolj dodatne obveznosti, kar se revizije tiče, ne bodo izboljšale družbene odgovornosti podjetij. Veliko je drugih vzvodov, ki podjetja spodbujajo k trajnosti in okoljski odgovornosti, revizija pa je lahko v praksi zgolj dodatno breme. Predlog zakona tudi ureja pristojnost Slovenskega inštituta za revizijo v delu sprejemanja oziroma zagotavljanja prevodov pravil notranjega revidiranja in spremembe, ki se nanašajo na Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem, kot na primer sejnine in imenovanje direktorja ter znižanje števila članov strokovnega sveta, kar v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke pozdravljamo. Predlog zakona pa tudi določa, da se s podzakonskimi predpisi podrobneje uredi postopke glede izobraževanja revizorjev in glede izvajanja nadzora, zato Ministrstvo za finance pozivamo, da v najkrajšem možnem času sprejeme vse predpise, ki bodo omogočali izvajanje zakona, brez dodatnih birokratskih zapletov za revizorje in predvsem za gospodarske družbe. Zaradi smiselnosti izvajanja določb, ki se nanašajo na trajnost, bi bilo potrebno sočasno sprejeti tudi predlog spremembe in dopolnitve Zakona o gospodarskih družbah, na kar je opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. Vendar pa se sprejetje zakona o gospodarskih družbah zamika, čeprav je imela Vlada dovolj časa, da bi zakon sprejela pravočasno.

Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Spoštovana državna sekretarka, kolegice in kolegi! Osnovni cilj predloga zakona je delni prenos evropske direktive, ki za podjetja prinaša nove in obsežne zahteve glede poročanja o trajnosti. Z ureditvijo se želi doseči večja preglednost, primerljivost in zanesljivost informacij o trajnosti, kar naj bi pripomoglo k bolj trajnostnemu poslovanju in odločanju vseh deležnikov. Toda, upam, da se strinjamo, vsaj nekateri, ni vse zlato, kar se v Bruslju sveti. Ta novela zakona je neposredno povezana z novelo Zakona o gospodarskih družbah, ki prinaša poročanje o trajnosti, ki se širi tako v smislu kroga zavezancev kot tudi v smislu vsebinskega obsega poročila. Vsebina poročila o trajnosti bo po novem predmet revizije, zato Vlada predlaga tudi novelo Zakona o revidiranju. Sprememba zakonodaje torej prinaša novo regulacijo, nova pravila, novo poročanje. Zdi se, da predlagane spremembe upoštevajo ugotovitev mnogih, Amerika inovira, Kitajska kopira, Evropa regulira. Tukaj, kolegice in kolegi, je po naši oceni tudi odgovor na vprašanje, zakaj ima Evropska unija trikrat trikrat manj samorogov kot Kitajska in kar osemkrat manj kot Združene države Amerike. Občutljivo vprašanje je tudi vprašanje sejnin članov strokovnega sveta Agencije za javni nadzor nad revidiranjem. Trenutno je določena v Uredbi o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih. Znaša 82,50 evra, kar je bruto sejnina agencije od leta 2015, ko je bila uredba Vlade zadnjič spremenjena. Novela predlaga, da bi sejnino enkrat letno določil kar strokovni svet agencije na obrazložen predlog predsednika strokovnega sveta ter s soglasjem ministra za finance. Nekateri bi imeli sejnino urejeno v uredbi, drugi bi si jo določili kar sami. Predlog prinaša tudi kakšno dobro rešitev in jo je treba izpostaviti, denimo odpravljanje omejitev, ki določa, da morajo biti ključni revizijski partnerji in pooblaščeni revizorji vključeni v revidiranje skupno z vsaj 15 % delovnega časa, porabljenega za vsak revizijski posel, in da je skupno število delovnih ur osebja z manj kot dvema letoma izkušenj pri revidiranju v revizijski skupini omejeno na 25 % delovnega časa. Na nesmiselnost omejitve smo v Novi Sloveniji opozarjali že leta 2018. Moramo biti pozorni na to, kar se na gospodarskem področju dogaja na globalni ravni. Poglejmo samo še en podatek, ki velja za leto 2023. In sicer, takrat, torej lani, je bil delež Kitajske v globalnem BDP v deležu 18,4 delež ZDA je bil 15,6 %. Lani je bil delež evropskega gospodarstva, gospodarstva EU, skromen in je upadel na samo 14,8 %. Včasih smo bili vodilni na svetovni ravni, žal nismo na tem področju. Evropa, ker smo uvodoma govorili o direktivi, mora narediti tektonske premike. Ker se Slovenija in torej celotna EU trenutno sooča s padanjem gospodarske moči in s selitvijo industrijske proizvodnje v države tretjega sveta, ker pretirana birokracija in nespodbudno davčno in na splošno poslovno okolje zavirata naš razvoj in ker ta zakon prinaša nove oblike regulacij, namesto da bi jih odpravljal, bomo v Novi Sloveniji glasovali proti.

Jelko Godec zahtevala, da Državni zboropravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, in sicer državnemu sekretarju na Ministrstvu za javno upravo gospodu Trbiču. Izvolite.

Spoštovana, hvala za besedo. Spoštovane in spoštovani! Poglavitni namen predloga zakona o lokalnih volitvah je seveda uresničitev odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije iz leta 2020, ki ureja volilni spor. Obenem pa predlog zakona vsebuje še nekatere pobude in predloge Državne volilne komisije iz začetka leta 2019, predvsem nanašajoč se na enotno informacijsko podporo ter povezljivost različnih podatkov. Sprememba ostalih določb bo tako pomenila korak naprej k predvsem preglednejši, predvidljivejši in učinkovitejši izvedbi lokalnih volitev. S sprejetimi spremembami in dopolnitvami predpisa bo tako varstvo volilne pravice bolj učinkovito, izvedba lokalnih volitev kot takih pa preprostejša in preglednejša tako z vidika izvajalca, torej nosilca volilnega procesa, kot nenazadnje z vidika oseb, ki na volitvah izvajamo svojo aktivno ali pasivno volilno pravico. Štiri ključne, poglavitne spremembe so, ki bi jih, take najbolj pozitivne, izpostavil. Prva je gotovo ta ureditev glede volilnega spora, torej odprava same neustavnosti. Namreč, predlog zakona sedaj celovito ureja volilni spor po dnevu glasovanja, in sicer tako, da širi aktivno legitimacijo tudi na vsakega volivca in podaljšuje rok na 48 ur po dnevu glasovanja, torej rok za vložitev ugovora pri občinski volilni komisiji. Predlog zakona ureja tudi vložitev tožbe na Upravno sodišče, in sicer določa, da lahko vsak vlagatelj ugovora pred občinsko volilno komisijo v 15 dneh po objavi akta o izidu volitev vloži tožbo na sodišče. Volilni sodnik je Upravno sodišče, pri poslovanju z njim pa zakon v primerjavi z drugimi postopki prinaša dve pomembni novosti, eno je elektronsko vlaganje vlog, in zahteva, da lahko v postopku pred sodiščem stranka opravlja procesna dejanja samo po pooblaščencu, ta pa mora biti odvetnik oziroma odvetniška družba oziroma občinski odvetnik, kadar je stranka občinska volilna komisija oziroma občina. Potem so še tri take poglavitne spremembe. Ena se nanaša na določitev pogojev za imenovanje predsednikov in namestnikov občinskih volilnih komisij. Namreč, z novo ureditvijo neodvisnost in strokovnost predsednika in namestnika prevladata nad tako imenovanim teritorialnim načelom. Kajti predlog zakona predvideva, da so predsedniki in njihovi namestniki lahko imenovani izmed oseb, ki imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo izobrazbene pogoje za pridobitev pravniškega državnega izpita. Predlog zakona tudi predvideva, da se predsedniki in namestniki imenujejo izmed sodnikov, če teh ni, pa seveda izmed pravnikov. Dodatna sprememba je še jasna omejitev zaračunavanja stroškov državnih organov napram občinam, kajti s predlagano novelo se določa omejitev zaračunavanja teh stroškov s strani državnih organov v breme občin. Predlagana rešitev temelji na ugotovitvi, da državni organi svoje naloge v času rednih lokalnih volitev izvajajo zaradi uresničevanja ustavno zagotovljene volilne pravice. Tako ni utemeljeno, da bi svoje delo še dodatno zaračunavali. Nenazadnje novela zakona, kot že uvodoma omenjeno, določa tudi jasno pravno podlago za povezovanje evidenc in upravljanje osebnih podatkov. Namreč, v skladu z 19. členom Zakona o evidenci volilne pravice imajo neposreden vpogled in uporabo podatkov iz evidence volilne pravice tudi občinske volilne komisije. Da bi to fazo lahko opravili hitreje in natančneje, se zdaj s predlogom zakona določa pravna podlaga, s katero se za namen preverjanja uporabe EMŠO podatki o kandidatih, ki jih v informacijski sistem vnesejo same občinske volilne komisije, neposredno povežejo z evidenco volilne pravice. Tako. Verjamem, da so te predlagane rešitve dobre in korak naprej. Hvala za vašo pozornost.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah, ki ga imamo danes na mizi, prinaša uresničitev odločitev Ustavnega sodišča iz junija 2020, ki je od zakonodajalca zahteva uskladitev določb Zakona o lokalnih volitvah z Ustavo Republike Slovenije. V Zakonu o lokalnih volitvah se novelirajo tiste določbe, za katere je Ustavno sodišče ugotovilo, da niso v skladu z ustavo, in tiste določbe, za katere je bilo ugotovljeno, da so premalo natančne ali pa neučinkovite. Zato bo sprememba pomenila korak naprej k bolj pregledni, predvidljivi in učinkoviti izvedbi lokalnih volitev. Predlog zakona zagotavlja, da bo varstvo volilne pravice učinkovito, izvedba lokalnih volitev pa preprostejša in preglednejša tako z vidika izvajalca oziroma nosilca volilnega procesa kot z vidika oseb, ki na volitvah izvajajo svojo aktivno ali pasivno volilno pravico. S tem zakonodajalec zagotavlja predvidljivo določeno in ustavno ustrezno varstvo volilne pravice in sodno varstvo v tem primeru. Z občinskih svetov se prenaša pristojnost odločanja o volilnih sporih. Zaradi nedorečenosti je v preteklosti nemalokrat prišlo do političnih manipulacij pri obravnavi oziroma potrjevanju volilnega izida na občinskih svetih. Predlog sedaj predvideva izločitev vsebinskega odločanja občinskih svetov, tako da se izognemo morebitnim nedorečenostim. Podrobneje opredeljuje tudi pritožbo pred občinsko volilno komisijo in določi kot pristojni organ odločanja sodišče v obliki volilnega sodnika. Predlog zakona zagotavlja tako kandidatom in kandidatkam kot volivkam in volivcem predvidljiv in zagotovljen način možnosti uveljavljanja pravnega varstva, ki je neodvisen od odločitev političnega telesa. S tem se bomo v prihodnje izognili primerom, ki so velikokrat neizogibno končali svojo pot na sodišču. Predlog tako natančno določa postopek ugovora na volilno komisijo kot tudi volilnega spora pred sodiščem. Ob tem določa tudi rok za konstituiranje občinskega sveta, kjer je do sedaj vladala pravna praznina in je bil v praksi prepuščen občinam samim. Hkrati pa razbremenjuje občinske svete potrebe po potrjevanju mandatov občinskih svetnikov, saj se bodo z rezultati volitev oziroma izvolitvijo samo seznanili. Zakon prinaša še nekaj drugih dobrodošlih novosti, ki bodo olajšale izvedbo tako kompleksnega volilnega procesa, kot so lokalne volitve, ko imajo volilne komisije navadno opravka z najmanj tremi ravnmi glasovanja, torej najmanj tremi različnimi nabori kandidatov, to so volitve za župane, občinske svetnike ter svetnike v mestnih, četrtnih ali vaških in krajevnih skupnostih. V praksi mora tako občinska volilna komisija v zelo kratkem času preveriti podatke za veliko število ljudi. Z določitvijo pravne podlage se po predlogu omogoča skupinsko preverjanje v evidenci volilne pravice. Informacijski sistem bo od sedaj neposredno povezan z evidenco volilne pravice, hkrati pa se določa tudi pravno podlago za uporabo informacijskega sistema državne volilne komisije za izvedbo rednih volitev. širitvijo nabora kandidatov za predsednike oziroma namestnike predsednika občinskih volilnih komisij na vse državljanke in državljane s celotnega območja Republike Slovenije, ki seveda zadostijo kriteriju doseganja ustrezne pravne izobrazbe, zakonodajalec rešuje pomanjkanje tovrstnih strokovnjakov, saj se je v praksi izkazalo kot zelo oteženo pridobivanje ustreznega kadra, ki bi lahko opravljal takšno funkcijo. S tem se zagotavlja prvenstveno strokovna ustreznost in neodvisnost nad teritorialnim kriterijem, ki ga številne občine zaradi svoje majhnosti ne zmorejo zagotoviti. Izvedba volilnega procesa na lokalnih volitvah je, še enkrat, izjemno zahtevna in kompleksna naloga in pri tem obstajajo tudi razlike v zahtevnosti samega procesa med različnimi komisijami. Volilne komisije največjih mestnih občin, na primer, imajo nekajkratno število volilnih upravičencev kot volilni okraji na državnih volitvah. Ljubljana ima recimo desetkratno število volilnih upravičencev kot večji volilni okraji. Ob tem imajo seveda največje obsege volilnih opravil, saj imajo poleg največjih občinskih svetov tudi največje število mestnih četrti oziroma krajevnih ali četrtnih skupnosti. S predlogom se tako ustrezneje naslavljajo tudi te razlike. V predlogu je predlagana sprememba, s katero se kot volilna enota za izvedbo volitev v svete krajevnih, četrtnih in mestnih skupnosti predvidi celotno območje le-teh. Predlog ima za cilj lažje zagotavljanje popolnih oziroma delujočih skupnosti, pri katerih je v zadnjih letih bilo opaženo postopno nižanje števila kandidatov ter posledično tudi število izvoljenih svetnikov. S tem se odpravlja administrativna ovira, ki je na eni strani oteževala pridobivanje in izvolitev kandidatov, hkrati pa se lajša delo volilnih komisij. To je korak v smeri racionalizacije volilnega procesa na področju lokalne samouprave.

Spoštovani, hvala za besedo. Pred nami so spremembe in dopolnitve Zakona o lokalnih volitvah, ki prinašajo več novosti, ki po našem mnenju krepijo poštenost in preglednost volilnega postopka ter omogočajo učinkovitejšo in lažjo organizacijo lokalnih volitev. Današnja novela odpravlja še eno neskladje z Ustavo Republike Slovenije, kar je ugotovilo Ustavno sodišče v svoji odločbi iz junija 2020, in sicer da členi Zakona o lokalnih volitvah neustrezno urejajo postopek varstva volilne pravice po dnevu glasovanja. To ustavno neskladje z danes obravnavanim zakonom seveda rešujemo. Svobodi želimo poudariti, da je današnji zakon še en konkreten dokaz, da v koaliciji spoštujemo zaveze, ki smo jih dali državljankam in državljanom. Zavezali smo se namreč, da bomo spoštovali odločbe Ustavnega sodišča in da jih bomo uresničili v najkrajšem možnem roku. In točno to počnemo. Današnji zakon je le eden v nizu zakonov, s katerimi odpravljamo neskladja z ustavo, na katera opozarja Ustavno sodišče, in s spoštovanjem pravne države bomo seveda v koaliciji nadaljevali. V Svobodi nas tudi veseli, da je danes obravnavana novela še veliko več kot odprava neustavnosti. V njej namreč najdemo rešitve, na katere občine in njihova združenja opozarjajo že dlje časa, celo več let, in do danes niso bile uslišane. Ta koalicija, ta vlada je končno nekatere predloge občin uslišala in določene volilne postopke v predlagani noveli poenostavila in nadgradila. V Svobodi tako podpiramo, da se omeji zaračunavanje nekaterih stroškov državnih organov, nastalih pri izvedbi lokalnih volitev, ki so jih do danes plačevale ki so jih do danes plačevale nekatere občine. Podpiramo tudi pravne podlage za povezovanje evidenc in upravljanje osebnih podatkov kandidatov na lokalnih volitvah, kar bo zelo olajšalo in pohitrilo postopke občinskim volilnim komisijam, predvsem pa zmanjšalo možnost napak. Strinjamo se tudi z boljšo opredelitvijo pogojev za imenovanje predsednikov, namestnikov ter članov občinskih volilnih komisij, ne pa tudi z administrativno obremenjujočim dvofaznim postopkom imenovanja predsednikov občinskih volilnih komisij. Namesto tega bomo z amandmajem predlagali, da se predsednike in njihove namestnike imenuje izmed sodnikov ali pravnikov, ki imajo ustrezno pravno izobrazbo, skratka da ostane v tem delu v veljavi postopek, kot ga na nek način poznamo že danes. S tem bomo zagotovili, da bo vodenje občinskih volilnih komisij ostalo v rokah usposobljenih in zanesljivih oseb, ne da bi se soočali s pomanjkanjem kandidatov za te odgovorne funkcije. Našim razmislekom v svojih mnenjih pritrjujejo tudi občinska združenja. Predlog zakona predlaga enotno ureditev konstituiranja občinskega sveta za vse občine, in sicer zakon določa, da se to izvede na prvi seji po volitvah, ki se opravi najpozneje v 14 dneh po objavi akta o izidu volitev. Danes je to prepuščeno vsaki občini posebej, zato so se v praksi pojavljale številne težave, celo take, da se je v nekaterih občinah načrtno odlašalo s sklicem in izvedbo konstitutivnih sej. Pozdravljamo tudi določbo novele, s katero se tudi formalizira pomoč državnih organov pri izvedbi lokalnih volitev, najpogosteje so to upravne enote in Državna volilna komisija. Predlagana novela daje Državni volilni komisiji tudi pravno podlago, da postane pristojni organ za zagotavljanje enotne informacijske podpore za izvedbo lokalnih volitev, ki občinam že od leta 2006 zagotavlja določene informacijske rešitve pri izvedbi lokalnih volitev. Zadovoljni smo tudi, da se je v predlagani noveli poenostavilo postopke za izbor kandidatov za volitve članov svetov krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti, ki jih predlagajo politične stranke. V Svobodi tudi podpiramo rešitve, ki gredo v smer krepitve vloge sodišč pri zagotavljanju pravne varnosti izvedbe lokalnih volitev. Rešitev, ki jih prinaša predlagana novela, je še veliko več in jih bomo zagotovo slišali v nadaljevanju današnje razprave, nekaj smo jih tudi v že slišanih stališčih. Slišali jih bomo tudi na matičnem delovnem odboru, ko bo seveda novela na dnevnem redu. V Poslanski skupini Svoboda smo že in še bomo proučili vse prejete pripombe treh občinskih združenj ter tudi predloge posameznih občin. Z veliko prejetimi pripombami se v Svobodi strinjamo, nekaj jih moramo še dodatno proučiti, zato smo že pristopili k pripravi amandmajev, s katerimi si želimo zakon še izboljšati. Predlagane spremembe zakona so rezultat premišljenega in konstruktivnega dialoga Vlade z različnimi deležniki. V Poslanski skupini Svoboda te spremembe pozdravljamo, saj menimo, da je volilni proces srce vsake demokratične družbe, ki mu moramo posvetiti posebno pozornost in si prizadevati, da bo čim bolj pravičen, pregleden in učinkovit. Želja Svobode je zagotoviti, da bo naš volilni sistem še naprej zgled demokratičnosti in pravičnosti. S podporo danes predlagani noveli želimo v Svobodi krepiti temelje naše demokracije in nadgrajevati zagotavljanje pravice vsakega volivca do poštenih, preglednih in učinkovito izvedenih volitev. A delo se s podporo današnjemu zakonu ne sme zaključiti. V bližnji prihodnosti bi si v Svobodi želeli urediti tudi področje e-volitev v Sloveniji kot del celostne digitalne preobrazbe. Temu pritrjujeta v svojem odzivu na predmetni zakon tudi Mestna občina Ljubljana in Skupnost občin Slovenije. Naj zaključim z besedami Abrahama Lincolna: današnji boj ni povsem za danes, je tudi za veliko prihodnost. Predlagane spremembe so korak koalicije v to smer, za večje zaupanje v volilni proces in institucije s pomočjo večje preglednosti in pravičnosti. V Poslanski skupini Svoboda bomo soglasno podprli, da je novela Zakona o lokalnih volitvah primerna za nadaljnjo obravnavo. Hvala. Gospod Andrej Kosi bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvoli. ANDREJ KOSI (PS SDS): Hvala, podpredsednik, za besedo. Lep pozdrav, spoštovani kolegi in kolegice, spoštovani državni sekretar! Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o lokalnih volitvah izhaja iz uskladitve zakona z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije z dne 4. junija 2020, ki je ugotovilo, da veljavni zakon ne ureja postopka varstva volilne pravice po dnevu glasovanja. Zraven omenjene ugotovitve pa so predlagane še nekatere druge, manjše spremembe zakona. Ključne rešitve so [naslednje]. Širi se aktivna legitimacija in podaljšuje rok za vložitev ugovora pri občinski volilni komisiji na dva dni po dnevu glasovanja. Širi se krog upravičencev za vložitev tožbe na Upravno sodišče in uvaja elektronsko poslovanje sodišča ter obvezno zastopanje po pooblaščencu, ko je stranka občinska volilna komisija ali občina. Odpravlja se potrditev mandatov članov občinskega sveta in se uvaja seznanitev občinskega sveta o izidu volitev, s katerimi je ugotovljena izvolitev članov občinskega sveta in župana. Dopolnjuje se pogoje za imenovanje predsednikov in namestnikov občinskih volilnih komisij, za predsednika in namestnika občinske volilne komisije se lahko imenuje samo sodnika oziroma pravnika, če sodnika ni. Določa se višja nadomestila predsednikom in tajnikom občinskih volilnih komisij v občinah z več kot 25 tisoč volilnimi upravičenci na zadnjih rednih lokalnih volitvah. Poenostavlja se volitve v svete ožjih delov občin. Določa se omejitev zaračunavanja stroškov državnih organov občinam pri izvedbi volilnih opravil. Določa se pravna podlaga za povezovanje evidenc pri preverjanju zakonitosti kandidatur oziroma list kandidatov in imenovanju volilnih odborov ter določa pluralna sestava občinske volilne komisije in volilnega odbora. Spreminja se upravljanje zbirk osebnih podatkov in vpogleda občinskih volilnih komisij v podatke iz evidence volilne pravice. Za volitve članov sveta krajevne, vaške oziroma četrtne skupnosti se predlaga ena volilna enota, ki obsega območje krajevne, vaške oziroma četrtne skupnosti. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke se ne strinjamo z določenimi rešitvami. Da se za imenovanje predsednika in namestnika občinskih volilnih komisij lahko imenuje samo sodnika oziroma pravnika, če sodnikov ni, saj menimo, da bi to funkcijo lahko opravljal katerikoli diplomirani ali diplomirana pravnik, pravnica, ki ima stalno prebivališče na območju Republike Slovenije. Pri predlogu, da Državna volilna komisija imenuje člane občinske volilne komisije, če teh ne imenuje občinski svet, predlagamo, da se ohrani veljavna ureditev. Nasprotujemo rešitvi, da je za volitve v krajevne, vaške oziroma četrtne skupnosti ena volilna enota. To je sporno, ker bodo posamezni manjši kraji ostali brez kandidata oziroma člana v svetu. Pri predlogu podaljšanja roka za vložitev ugovora pri občinski volilni komisiji na dva dni po dnevu glasovanja predlagamo, da se rok poenoti z ostalimi volilnimi postopki, in sicer na tri dni po dnevu glasovanja. V predlagani noveli zakona pogrešamo predlog, da državljani tretjih držav ne bi imeli več pravice voliti člana občinskega sveta in ne pravice voliti župana, torej aktivne volilne pravice. Glede na navedeno zaradi nekaterih neustreznih rešitev in spornih sprememb in glede na prakso, da se naše pripombe ne upoštevajo, Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah ne bomo podprli.

Volilna pravica ima seveda posebno naravo in je namenjena varstvu javnega interesa oziroma ustavnopravnih vrednot, zato zakon njeno varstvo zagotavlja na več načinov, predvsem pa s tem, da odgovarja na odločbo Ustavnega sodišča. Zakon smo v Novi Sloveniji proučili in ugotovili, da prinaša nekaj dobrih stvari, z nekaterimi pa se ne moremo strinjati oziroma bomo videli, kakšni bodo predlogi amandmajev, če ga bo možno takrat podpreti. Namreč, vložitev ugovora pri AVK zaradi nepravilnosti izvajanja volilnih opravil volilnih odborov v dveh dneh po dnevu glasovanja, zdaj je bilo samo en dan, torej se podaljša, podpiramo. Volilni odbor mora ugotavljanje nepravilnosti odpraviti v najkasneje treh dneh od sprejetja zahteve. Širi pa se nabor upravičencev za vložitev pritožbe, poleg kandidatov, predstavnikov kandidatov oziroma kandidatnih list lahko zdaj ugovor vloži vsak volivec. Ne zdi se nam smiselno. Ker mora biti volilni spor urejen na enem mestu, predlog zakona posega tudi v Zakon o lokalni samoupravi. Občinski svet ne potrjuje več mandatov novoizvoljenih občinskih svetnikov in župana, mandat namreč nastopi z izvolitvijo in se s tem občinski svet zgolj seznani. Predsedniki in namestniki volilnih komisij se po predlogu zakona imenujejo le izmed sodnikov, ki imajo stalno bivališče na teritoriju Republike Slovenije. To je sprememba, ker do sedaj so se lahko imenovali tudi izmed drugih pravnikov. Zdi se nam, tako kot je bilo danes že povedano, dvostopenjski postopek in ga nikakor ne moremo podpreti. Enako razmišljajo tudi združenja občin. Podpiramo seveda, da člani volilnih organov za županske volitve dobijo dodatno plačilo. Pomislek imamo, če se volitve v občinski svet oziroma za v novo ustanovljeni občini podaljša na redne volitve, se nam zdi, da bi tako bila na nek način kršena volja ljudi. volja ljudi. Za zaključek bom še enkrat poudarila, zakaj v Novi Sloveniji v tem trenutku takega predloga zakona ne moremo podpreti. Prej še nisem povedala, da se predvideva tudi zaposlitev treh novih sodnikov in strokovnih sodelavcev na Upravno sodišče, tudi tukaj se nam zdi, da ne bo toliko novega novega dela s temi spori, da bi bilo potrebno zaposliti te nove sodnike in strokovne sodelavce na Upravnem sodišču. Mogoče bi jih dobro zaposliti kje drugje, kjer so sodni zaostanki. Vsekakor pa, kot sem rekla, je za nas najbolj vprašljiv del, ki govori o spremembi imenovanja predsednikov in namestnikov volilnih komisij, kajti kot sem že prej rekla, zdi se nam, da gre za novo administrativno oviro. Prepričani smo, da je znanje prava prisotno tudi pri drugih uglednih pravnikih in ni potrebno recimo iz občine Novo mesto, če ne bi imeli sodnika, si ga sposoditi v neko drugo občino ali pa v sosednjo občino, torej tako kot združenje občin temu nasprotujemo. Imamo zelo velike pomisleke tudi pri pravici vlaganja pritožb v imenu oziroma od vsakega volivca. Demokracija je res dobra stvar, ki jo je treba podpirati, včasih jo pa lahko ljudje narobe razumejo. Bojimo se, da bi lahko prihajalo tudi do zlorab, da ne rečem do medsosedskih sporov, saj vendar gre za lokalne volitve, kjer se ne samo kandidati, tudi volivci vsi med sabo poznamo. In kot sem rekla, če se ustanovi nova občina, bi bilo smiselno, da bi razmislili, da se naredijo takojšnje volitve, da se s tem volja ljudi tudi tudi takoj uresniči. Takšnega zakona, kot ga imamo trenutno pred sabo, torej v Novi Sloveniji ne moremo podpreti. Hvala lepa.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah pred nami je mogoče opisati kot okrepitev natančnosti, jasnosti in učinkovitosti volilnega procesa. Zakon namreč s svojimi rešitvami zagotavlja, da bo varstvo volilne pravice učinkovito ter izvedba lokalnih volitev preprosta in pregledna tako z vidika izvajalcev volilnega procesa kot z vidika kandidatov ter volivcev. Volilna pravica ima prav posebno naravo, saj se uresničuje kolektivno z drugimi volivci na vnaprej organiziran način in po vnaprej določenem postopku, čeprav gre za osebno pravico, ki je v praksi vezana na posameznega volilnega upravičenca. Zato visoka raven pravnega varstva zagotavlja dvojno zaščito – posameznika in kolektiva. Predlog zakona tako v skladu z ugotovitvami Ustavnega sodišča ureja ugovor na rezultat lokalnih volitev, vložitev tožbe na Upravno sodišče ter volilnega sodnika. Nova ureditev uvaja jasnejša pravila za pravno varstvo ter tudi učinkovitejše postopke v zvezi s tem. Pri sami organizaciji volitev je bistvena sprememba, ki jo uvaja predlog zakona, tudi višina nadomestila za člane občinskih volilnih komisij. Do sedaj so bila nadomestila posameznih komisij izenačena ne glede na število volilnih upravičencev, čeprav so bile nekatere volilne komisije odgovorne za bistveno večje število volivk in volivcev. Besedilo predloga predloga uvaja zvišanje nadomestil za volilne komisije z več kot 25 tisoč volilnimi upravičenci in s tem upošteva proporcionalno višje breme. Ena izmed pomembnejših rešitev, ki krepijo neodvisnost rezultatov lokalnih volitev, je tudi sprememba načina potrjevanja mandatov za posamezne občinske svete. V ta namen se bo občinski svet zgolj seznanil z rezultati volitev, za razliko od sedanje ureditve, ko je občinski svet mandate sam sebi potrjeval. Predlog zakona nedvomno zagotavlja učinkovitost in jasnost volilnega postopka tako z vidika nosilca volilnega procesa kot z vidika državljank in državljanov, ki aktivno ali pasivno sodelujejo na lokalnih volitvah. V Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo predlog zakona podprli. Hvala. PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC: Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona.

Že, bom rekel, s tem predlogom se izvaja poseganje v občinsko pristojnost, in sicer na področje lokalne samouprave. Za volitve članov sveta krajevne, vaške in četrtne skupnosti se predlaga samo ena volilna enota. Mi temu nasprotujemo, gre v nekaterih primerih, lega vaških, krajevnih in četrtnih skupnosti glede na geografsko lego in pa na velikost posamezne skupnosti, nekako za preveč posledičen vpliv glede na poseljenost, tudi vpliv na izvoljivost. Tako da eni deli vaških ali pa četrtnih in krajevnih skupnosti praktično ne bodo več imeli svojih predstavnikov. Še enkrat, občine so glede lokalne samouprave samostojne pri urejanju ožjih delov občin. Tak pristop je ustavno sporen z vidika namena lokalne samouprave. Če je namen oziroma bi bilo bolj pravično, da ostane več volilnih enot, zakaj potem poseganje v lokalne samouprave, za katere so pa odgovorne občine in občine lahko tudi te zadeve bolj transparentno izvajajo? predlagani noveli zakona pa pogrešamo tudi predlog, da državljani tretjih držav ne bi imeli več pravice voliti člane občinskega sveta in pa župane, torej aktivne volilne pravice. Dogaja se namreč, da si dejansko določeni določeni uredijo stalno prebivališče mesec ali dva pred volitvami, se vpišejo v volilni imenik in potem dejansko rešujejo parcialne potrebe določenih strank, in dejansko se izvaja tudi podkupovanje oziroma kupovanje glasov. Menim, da je prav, da imajo volilno pravico za namen volitev občinskih svetnikov in župana tisti, ki živijo dalj časa v neki lokalni skupnosti ali pa na lokalnem območju, ki poznajo tako

določenih območij oziroma občin, to pomeni, da vedo, da se bodo njihovi kandidati borili ali pa nekako delali za dobrobit občine, lokalne skupnosti, reševanje potreb in reševanje, bom rekel, problemov, ki nastajajo na lokalnem na lokalnem območju, v lokalni skupnosti, to pomeni vaških, krajevnih in četrtnih skupnosti. Tako da tukaj bi se kazalo tudi, da so določene spremembe na tem področju. Hvala.

v naši poslanski skupini seveda želimo podpreti vse zakone, ki izboljšujejo lokalno samoupravo. To se pravi, da imajo ljudje čim večji vpliv na izvolitev tistih, ki jih na nivoju lokalne samouprave vodijo. Vsekakor pa si želimo, da bi predvsem Vlada poslušala predloge občin, njih, zaradi katerih ta zakon dejansko pišemo. V rokah držim dopis Združenja mestnih občin. Kajti od tam prihajam, ponosna sem na to in podpiram njihove predloge. Še enkrat bom ponovila tisto, kar smo rekli, da nas moti v Novi Sloveniji, in kjer dejansko pričakujemo, da bo danes Vlada Vlada naše pripombe slišala in prišla z amandmaji. In istočasno tudi upoštevala, kot sem rekla, predloge občin. Navsezadnje tudi pred nami sedita gospoda, ki sta odgovorna za dobro delovanje lokalne samouprave, in to v občinah tudi dobro vedo. vedo. Še enkrat. Mislim, da nikakor ne bi bilo prav, da so predsedniki in podpredsedniki volilnih komisij izključno sodniki in da bi si ga morale občine, posebno tiste, ki so manjše, naša, moja občina ne sodi med te, hoditi posojat k drugim občinam, medtem ko lahko imajo dobre pravnike s kompetencami in tudi z znanjem in poznavanjem recimo volilnega procesa. Vsekakor mislim, kot sem že prej rekla, da ni dobro, da na nek način ljudi spodbudimo, da se prijavljajo tudi takrat, kadar ni česa prijaviti oziroma dati ugovora. V manjših občinah se skoraj vsi ljudje med sabo poznajo in lahko bi prihajalo do zlorab, kar bi na nek način tudi vrglo slabo luč na samo lokalno samoupravo oziroma na sam proces volitev in izvolitev. Vsekakor podpiramo, da se nadomestila volilnih komisij dvignejo. Delo volilnih komisij na lokalnem nivoju je zelo kompleksno in tudi odgovorno. Tisti, ki ste že sodelovali ali na občini ali v volilnih komisijah, veste, da gre za več volitev. Voli se od spodaj navzgor, od krajevnih skupnosti, četrtnih skupnosti, članov občinskega sveta in tudi županov. Zato imajo ti ljudje veliko odgovornost in prav je, da jim to odgovornost priznamo tudi tako, da jih primerno plačamo. Za zaključek še enkrat. Upamo in želimo si v Novi Sloveniji in tudi jaz sama kot nekdo, ki vedno s ponosom pove, da prihaja iz občine, da je zakon narejen po meri volivcev na eni strani in po drugi strani tudi po meri občin, torej lokalne samouprave, ki je v tem trenutku – hvala bogu, da imamo občine nekako edina učinkovita oblast. Takšne občine so bile, so in prepričana sem, da bodo ostale tudi v bodoče. Hvala lepa.

ravno pri tem zakonu, enako kot tudi pri drugih zakonih, ki so še v teku, izredno učinkovito in aktivno vodilo dialog tako z občinskimi združenji kot posameznimi občinami. Ta dialog je trajal res več mesecev in rezultat tega je tudi ta, da je bilo v bistvu veliko predlogov, na katere občine opozarjajo že leta in leta, tudi vključenih v zakon, ki ga danes obravnavamo. S tem v zvezi me glede na aktiven dialog Ministrstva za javno upravo – in se tukaj zahvaljujem ministru in celi ekipi na ministrstvu, ki je pri tej pripravi tega zakona sodelovala – na nek način čudi ali pa preseneča odziv opozicije, da zakona ne bo podprla. Namreč, zakon prinaša rešitve, na katere so občine opozarjale, in zdaj na nek način jaz to razumem, kot da opozicija ne želi prisluhniti rešitvam, ki jih predlagajo same občine. same občine. Ampak verjamem, ker smo se v določenih vsebinah, vsaj izhajajoč iz predstavljenih izhodišč, in tudi iz razprave sem zaznala, da se vseeno tudi v nekaterih izboljšavah strinjamo, upam, da bomo tukaj, vseh pet političnih strank, našli politično modrost, da se bomo uskladili v okviru nekaterih amandmajev, ki jih v Svobodi skupaj skupaj s koalicijo tudi že aktivno pripravljamo. Namreč, mi smo res temeljito preučili vse pripombe, ki so prišle s strani vseh treh občinskih združenj, in tudi posameznih občin. Z nekaterimi se seveda absolutno tudi mi strinjamo, nekatere moramo še dodatno proučiti. Namreč, ne želimo si sprejeti amandmajev, ki bi spremenili člene, da bi potem ti spet tvegali ustavno presojo.

poenostavitev vseh postopkov. Absolutno mi podpiramo iskanje širšega soglasja pri posameznih določbah in pa tudi k vsem aktivnostim, vsem amandmajem, ki bodo še dodatno omogočili lažjo izvedbo volitev in krepili zaupanje občanov tudi v izvedbo volilnih postopkov. Tukaj želim poudariti, da da v Svobodi resnično želimo dati občutek državljankam in državljanom, da četudi, ne vem, na lokalnih volitvah ne zmaga njihov favorit ali se je le-ta odrezal morda slabše od pričakovanj, so bile vseeno volitve izvedene pošteno in odražajo voljo volivcev na dan volitev. To mora biti zagotovo eno glavnih sporočil zakona, ki ga danes obravnavamo.

že slišali. Si bi pa želela komentirati nekaj pomislekov, izraženih predvsem s strani opozicije. Kar se tiče samega 6. člena o imenovanju predsednikov in namestnikov volilnih komisij, oziroma slišim, da smo si tukaj enotni, tako da verjamem, da bomo lahko skupaj podprli ta amandma. To tudi predlagajo občinska združenja, kar ste tudi že povedali. Nekoliko me preseneča odziv opozicije glede 27. člena, ko govori o določanju volilnih enot. Namreč kot sem uvodoma povedala, Ministrstvo za javno upravo je pripravilo določila zakona na podlagi predlogov občin, torej tistih izzivov, s katerimi se [soočajo] občine, ki izvajajo vse procese pri izvedbi lokalnih volitev in so ugotovile neke pomanjkljivosti, in ministrstvo je to naslovilo. Konkretno eno izmed združenj, bom citirala, kaj so napisali v tem 27. členu, ki se zdaj spreminja. In sicer predlog člena navaja: »Volilna enota za volitve članov sveta krajevne, vaške oziroma četrtne skupnosti je območje krajevne, vaške oziroma četrtne skupnosti.« Eno izmed občinskih združenj, bom ponovno citirala, navaja: »Podpiramo predlagano spremembo, da je območje ožjega dela občine po zakonu ena volilna enota, ker bo to pomenilo pomembno delovno razbremenitev in olajšanje postopkov kandidiranja in izvedbe volitev v svete ožjih delov občin.« Zato ne razumem opozicije, zakaj v bistvu ne podpira predloga, ki so ga same občine predlagale. Kar se tiče ostalih predlogov ali pa pomislekov, da se podaljša rok ugovora z dveh na tri dni, tudi tukaj moram povedati, vsaj kolikor sem seznanjena, je bil predlog občin, občinskih volilnih komisij, da se tega roka ne podaljšuje. bomo opravili vsaj na matičnem delovnem telesu še podrobno razpravo o tem in lahko uredimo tudi člen kako drugače. Razpravljati o volivcih tretjih držav glede na to, da ti členi niso odprti, ne vem, nima ravno smisla. Bi pa vseeno povedala tako, kot sem v izhodišču, da se delo pri urejanju na področju lokalnih volitev ne sme končati z morebitnim sprejetjem tega zakona. Tudi mi v Svobodi bi si želeli, da se začne razprava o e-volitvah, torej o uvedbi e-volitev. Estonija je pri tem uspešna, ne vem, zakaj ne bi bili tudi tudi v Sloveniji. Zanimiva so še nekatera izhodišča, ki so jih tudi občinska združenja predlagala. Ne rečem, da se z njimi strinjam, se mi pa zdi smiselno tudi o njih opraviti v prihodnje eno razpravo. Eno je recimo predlog Združenja občin Slovenije, ki predlaga petletni mandat za župane in občinske svetnike z argumentom, da to vzpostavlja večjo politično stabilnost in druge prednosti. recimo tudi predlog Združenja občin glede oblikovanja glasovnic po vzoru evropskih volitev, torej da se tudi imena kandidatov v občinskih svetih da na glasovnice. Skratka, to so vse aktivnosti, o katerih velja v prihodnje razpravljati, in morda z novelacijo zakona, novo novelacijo, tudi to odpraviti. Jaz bom zagotovo zakon danes danes podprla, ker podpira tudi rešitve, ki so jih dale občine. Verjamem, da nam bo tudi z amandmaji skupaj s koalicijo, upam, da tudi z opozicijo, uspelo današnji zakon še izboljšati. Hvala.

Kot vemo, obravnavamo zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah. Glede na to, da sem zdaj iz te razprave, iz teh stališč že dosti slišal, tudi vidim, da se v nekih stvareh

Druga stvar pa je, ko se pogovarjamo o teh občinah, o lokalnih skupnostih, o združenjih, vemo, da imamo tri združenja. In veste, jaz sem bil dosti časa pogajalec v teh zgodbah, že sama združenja nimajo enakih stališč, eden zagovarja eno, drugi zagovarja drugo, skratka, skupnost ima malo drugačne ideje, kot ima Združenje občin Slovenije, pa mestne zopet nekaj svojega. Tako da s tega stališča smo mi poskušali tudi s temi svojimi predlogi skupaj z ministrstvom združiti eno in drugo. Vsekakor je pa nemogoče, da bi mi zdaj vse predloge upoštevali ali pa ne upoštevali. Tako sem tudi prepričan, tudi v svoji razpravi, ki sem jo pač hotel povedati, da smo veliko zakonov, veliko predlogov, ki smo jih dobili od združenj, upoštevali. Vseh pa veste, da v nobenem primeru ne moremo. Vsekakor pa tudi verjamem, da so na ministrstvih dovolj usposobljeni, vem, da nekateri delajo tam že kar 20 let ali več, tako da imajo sigurno izkušnje, kar se tega tiče. Vsi pa želimo dobro volivcem in pa da imamo neke poštene tudi lokalne volitve.

v Sloveniji imamo probleme z izpolnitvijo ustavnih odločb, to vemo. Mi smo jih začeli reševati in mislim, da smo na pravi poti. Nekaterih pa izgleda, da menda ne bomo nikoli rešili v tem državnem zboru.

prav ali ni bil prav izvoljen, ali je bilo kaj napaka, potem ne bo nikoli vedel. Tako da mislim, da je dva dni tudi dovolj. Za mene kot tudi lokalpatriota je pomembno, da predlog zakona uvaja enotno ureditev za vse občine enako. Se pravi, določa, da se občinski svet konstituira na prvi seji po volitvah, seja občinskega sveta pa mora biti sklicana najpozneje v 14 dneh po objavi akta o izidu volitev. Mislim, da je to dobro, ker smo si včasih pač razlagali vsak po svoje in smo dajali te seje občinskih svetov, takrat ko se je pač nam zdelo. Mogoče bi v tej smeri tudi to povedal, da se strinjam tudi s tem, da se občinski svet seznani s kandidati, z volitvami, ne pa, da jih mi potrdimo. Saj si tako v vsakem primeru potrjen, ne moreš zdaj ne potrditi. Enako kot v Državnem zboru, mi sicer potrdimo, ampak smo izvoljeni poslanci. S tega stališča mislim, da je to prava smer.

namensko vlagali ugovore, in dejansko, če bi to delali sistemsko, se lahko zgodi, da se sodišča zaštopajo, se pravi ne morejo več delati. S tega stališča je prav, da lahko tudi sodišče brez glavne obravnave izreče ukrep, da se reši zadeva, če je taka stvar, recimo da se nekdo pritoži s takimi argumenti, ki že vidimo na daleč, da ne stojijo. S tega stališča mislim, da je to prav. In tudi to, kar je bilo rečeno, da se za predsednika in namestnika predsednika občinske volilne komisije lahko imenuje samo sodnik. Tudi mi se s tem strinjamo, tako kot tudi opozicija, recimo. Vsekakor tudi mi želimo, tudi mi želimo, da bi vztrajali pri zakonodaji v smeri, da ostane tako, kot je sedaj. Se pravi, da ne iščemo samo sodnikov, vemo, da jih imamo, kolikor jih pač imamo, in tudi glede tega, da se mogoče potem lahko zgodi, da sedaj pa nimamo sodnika pa ne moremo imeti občinske volilne komisije. Tako da se tudi strinjamo in bomo tudi delali v tej smeri, da bi lahko imeli tudi – se pravi, odvetnik pravnik, ki je končal z drugo stopnjo, mislim, da je osmica, da bi lahko bil tudi predsednik

in stvari ne zaključimo hitro. Zelo pomembno se mi pa zdi tudi to, da smo recimo na lokalnih volitvah tudi včasih imeli probleme,

za občino, to pomeni, da dela za nas, za ljudi, vsi pa imamo ustavno pravico biti voljeni in dejansko voliti in je prav tako, da se te zgodbe ne zaračunavajo in da gre to v stroške države tako ali S sprejetjem tega zakona med drugim želimo izboljšati pravno varstvo volilne pravice posameznika in poštenost volilnega postopka. Uvaja se jasnejša pravila za vlaganje ugovorov tako kandidatov kot tudi predlagateljev in skupin. Omejitev stroškov občine, kot sem že omenil. Mislim, da je tudi pomembno, da imamo enotno informacijo oziroma informacijsko podporo tudi za občinske volilne komisije. Ne pa da so morale sedaj občinske volilne komisije pošiljati vlogo na Državno volilno komisijo, da je lahko uporabljala neke podatke za posameznika. S tega stališča mislim, da smo pri tem zakonu vsaj na zunaj ali pa načeloma enotni, in sem prepričan, da se bomo v drugem branju poenotili in bomo vsaj ta zakon poskušali sprejeti enotno, soglasno. Hvala.

vidi kot malenkosti, ampak so v bistvu na koncu le velike stvari, ki jih je potrebno doreči pri nadaljnji obravnavi zakona. Mislim, da je bilo danes že velikokrat omenjeno, kar se tiče vložitev tožb na Upravno sodišče, da mora ostati tudi fizična možnost. Kajti samo elektronsko poslovanje vemo, da prinaša pač nekatera odstopanja in nianse, ki bi lahko povzročili komplikacijo pri vlaganju le-tega. Naslednja stvar, ki je zame zelo problematična, je seveda imenovanje predsednikov in namestnikov občinskih volilnih komisij. Glejte, grajenje na tem, da so lahko predsedniki samo sodniki, ko ne definirate izrednih pogojev znotraj obrazložitve členov, kdaj pride do tega pogoja, ko lahko s tem nastopi tudi neka druga oseba z določeno stopnjo izobrazbe … Kajti v obrazložitvi člena tudi navajate, da je lahko predsednik volilne komisije v določenem kraju, če ta okraj nima sodnika, tudi nekdo, ki ni volivec v danem občinskem okraju. Mislim, Mislim, da bi se sodniki morali ubadati s tem, kar je njihovo prvotno poslanstvo, to je sojenje. Vsi vemo, da je Slovenija na tem področju kar v zaostanku. Sodni zaostanki so v bistvu dnevna praksa na sodiščih in nalaganje dodatnih obveznosti sodnikom prinaša samo še dodatne komplikacije, kar se tiče sodne veje oblasti. Naslednja stvar, ki pa je nekako kar izrecno problematična po mojem mnenju, pa je omenjeni 27. člen. Gospa Kozlovič, vi ste prej v razpravi omenili, da se vam nekatere občine v svojih mnenjih zahvaljujejo, da uvajate te spremembe. Pa verjetno so to samo mestne občine. Kajti vsi, ki prihajamo s podeželja, iz podeželskih občin oziroma občin, ki se ne štejejo kot mestne, ugotavljamo, da bi tak sistem spreminjanja volitev oziroma enot znotraj volitev v krajevne skupnosti lahko prinesel monopol. Poglejmo čisto praktično. Imamo krajevno skupnost, v kateri je mogoče več zaselkov, v enem izmed zaselkov pa mogoče malo večje število prebivalcev. Kaj se zgodi, če govorimo o eni enoti, če en zaselek koncentrira glasove v kandidate iz tega zaselka. Se pravi, imamo kar naenkrat situacijo, ko v krajevni skupnosti, ki lahko obsega več zaselkov ali pa območij, sedijo samo predstavniki enega zaselka. Se pravi, kar uvajate, je to, da je tudi z ustavnega vidika lahko predlog sporen, kajti ni zagotovljena enaka reprezentativnost znotraj organa lokalne samouprave. Naslednja stvar, ki bi se je nekako rad dotaknil, pa čeprav ste prej v razpravi rekli, da nima smisla. Ko govorimo o lokalnih volitvah, moramo najprej pomisliti na tiste, ki gredo na volitve oziroma se odločajo v danem primeru. Odločanje oziroma volitve so praznik demokracije, volijo se lokalni predstavniki lokalnih skupnosti, ki zasedajo v bistvu politično funkcijo, ki ima najbolj direkten stik s slovenskim prebivalstvom. Ko govorimo o tem,

V Nemčiji in Avstriji lahko na lokalnih volitvah volijo samo državljani Evropske unije, ki so prijavljeni na danem območju več kot tri mesece. Se pravi, zamejuje se bazen ljudi, ki lahko volijo, koncentrira se pa na to, da so državljani ene izmed članic Evropske unije. Mislim, da je to ena izmed smotrnih rešitev, ki bi jih Zakon o lokalnih volitvah tudi v Sloveniji moral, bom rekel, kar posvojiti, kajti vsi vemo, da so se pri nekaterih volitvah v lokalne skupnosti oziroma za župane dogajali zanimivi postopki, ki so bili v bistvu v navzkrižju z vsemi pravnimi interesi slovenske države. države. Še enkrat, ta razprava je čisto na mestu, kot sem rekel, poglejte primere Avstrije in Nemčije, mislim, da sta to državi, po katerih se lahko zgledujemo. Tudi slovensko pravo je nekaj, ki je svoje, bom rekel, osnove iskalo na področju nemškega prava. Če se pri drugih ustavnih spremembah recimo zgledujete po nemškem pravu, bi se lahko tudi pri najbolj pomembni aktivni državljanskosti, to so volitve. Hvala lepa.

Demokracija je temeljna vrednota, na kateri stoji naša družba. Legalnost pa tudi legitimnost volitev, se pravi zaupanje v rezultate, je ključnega pomena za to, kako bomo v naši državi vodili razvoj, kako se bomo razvijali, na kakšen način bomo, tu govorimo o lokalnih skupnostih, to demokracijo tudi udejanjali. Pri demokraciji je izjemnega pomena tudi vključevanje – deležnikov, vključevanje tistih, ki se jih problemi, problemi, s katerimi se ukvarjajo, dotikajo. V tem primeru, ko govorimo o lokalnih volitvah, lahko rečemo, da so bila vsa tri občinska združenja, tako Združenje, Skupnost kot Združenje mestnih občin, vključena v ta proces. S tega vidika gotovo gredo pohvale Ministrstvu za javno upravo, ki je ta proces vodilo in prišlo s predlogom, ki je do neke mere že usklajen, tudi s tistim, kar pravijo občine in občinska združenja. Smo pa danes seveda pri prvi obravnavi zakona in sem vesel, da slišim z vseh strani tega državnega zbora tudi predloge, kako lahko predlog, ki ga imamo na mizi, še izboljšamo. Sam se bom v tem trenutku osredotočil na dve točki, ki ju ta zakon obravnava. Rad bi rekel tudi nekaj besed o lokalnih volitvah na splošno in nekaterih predlogih, ki so med so med razpravo, ko govorimo o volitvah v lokalnih skupnostih, prišli na plano in jih bo smiselno tudi v prihodnosti z vso pazljivostjo obravnavati in mogoče tudi sprejeti, in na koncu bom zaključil s tem, da smo v fazi, ki nam daje še vse možnosti, da zakon, ki ga imamo tu, izboljšamo. Zakon, ki ga imamo na mizi, predvideva seznanitev namesto potrditve mandata. Sam v svoji praksi v lokalni skupnosti nisem srečal primera, da bi imeli po volitvah težave s potrjevanjem mandata. To je nekakšna nuja. Ne vem niti, ali se je to dogajalo v drugih lokalnih skupnostih, sem pa doživel v nekaterih drugih organih tudi primer, ko se je politična moč na nek način uporabila za to, da kakšen mandat ni bil opredeljen. S tega vidika se mi zdi koristno, da se skušnjava, ki jo lahko pripelje politična moč, ki se pridobi na nek način ukine. Ko se bo občinski svet samo seznanil z volitvami, seveda ne bo imel možnosti, kakšnega od mandatov ne potrdi. Tu je zadaj zaupanje v delo, ki ga opravijo volilne komisije. To mora biti na visoki ravni in verjamem, da tudi s tem zakonom to raven to raven zaupanja na nek način še dvigamo. Strinjam se s tistimi, ki ste govorili o tem, da nima smisla omejevati predsedovanja in tudi namestništva predsedovanja v volilnih volilnih komisijah samo na sodnike. To je tudi kolegica Kozlovič že povedala. V nadaljnji obravnavi tega zakona lahko pridemo tukaj do boljše rešitve. Verjamem, da imamo poleg sodnikov tudi druge sposobne sposobne ljudi, ki imajo pravno izobrazbo in lahko tako funkcijo popolnoma kredibilno opravljajo. Mogoče še nekaj pomembnih stvari, ki se tičejo lokalnih volitev, pa jih zdaj v tej obravnavi obravnavi zakona najbrž ne bomo mogli sprejemati, vendar pa se mi zdi, da je z vidika razprave pomembno, da jih damo vsaj na mizo in se pri prihodnjih obravnavah soočimo tudi s tem. Omenila ga je že kolegica Kozlovič, omenjen je bil s strani občinskih združenj, to je podaljšanje mandata na lokalni ravni. Tisti, ki ste kdaj opravljali funkcijo ali občinskega svetnika, svetnice ali župana ali pa županje, veste, kako težko je v štirih letih realizirati določene ideje, določene obljube, sploh če so povezane denimo z umeščanjem v prostor, z investicijami. S tega vidika menim, da je res smiseln razmislek na lokalni ravni o tem, da se mandati podaljšajo. Verjamem, da to zahteva neko širšo razpravo, vendar tudi verjamem, da so jo tako občinska združenja, občine kot tudi Državni zbor sposobni opraviti. Na koncu še preferenčni glas. Ta velja na lokalni ravni že res dolgo časa, volivke in volivci so se ga navadili, imamo pa na nek način z vidika same izvedbe vsaj dva preferenčna glasova. Na eni strani imamo evropske volitve, kjer imamo glasovnico, kjer preberemo vse kandidate in preprosto tistega kandidata, za katerega se odločimo, obkrožimo. Na drugi strani imamo lokalne volitve, kjer te možnosti nimamo. Tam imamo razglas, na katerem lahko preberemo vse kandidate, na samem volilnem lističu pa moramo vpisati številko v kvadratek, s katerim se odločimo tudi, da bomo enemu od kandidatov ali pa kandidatk podelili preferenčni glas. z vidika referenduma, ki smo ga imeli, in volje, ki so jo izkazali volivke in volivci, da je preferenčni glas tisto, kar si želijo, in z vidika tega, da taka možnost gotovo tudi krepi zaupanje v demokracijo, v predstavništvo ljudstva, se bilo smiselno pogovarjati in priti tudi do odločitve, da bomo preferenčni glas lahko na vseh volitvah uporabljali in izvajali na enak način. To bi bila na kratko moja razprava. Verjamem, kot sem rekel, ker smo šele pri prvem branju in so bile nakazane nekatere rešitve, da lahko pridemo do izboljšave tega, da bodo tako kot doslej v teh razpravah sodelovala tudi občinska združenja in da bomo lahko na koncu prišli do zakona, ki bo maksimalno možno usklajen z vsemi deležniki, ki jih pri tem imamo. Hvala lepa.

mnenju povprašati lokalne skupnosti, ki se pač s to problematiko ukvarjajo na terenu, in mislim, da smo pri tem, pri pripravi te novele to tudi storili in tudi upoštevali v maksimalni možni meri, glede na to, da gre za praktično, če rečem temu malce preneseno, pomembno prvo branje oziroma gre šele za začetek novelacije. Mislim, da se bo do konca spremenilo še marsikaj. Sam bi želel povedati, da bom spremembe in dopolnitve Zakona o lokalnih volitvah seveda podprl. Podpiram namreč vsake izboljšave volilnih postopkov. Seveda bi si želel, da bi bili še bolj proaktivni, še bolj ambiciozni. Pa da ne rečem, da zdaj ta novela ni ambiciozna, je, ker je naslovila kar nekaj dilem in pomislekov tako lokalnih skupnosti kot tudi ostalih deležnikov, med drugim tudi odpravlja ustavna neskladja in tako naprej. Govorim o ambicioznosti pri tem, o čemer je govorila tudi kolegica Kozlovič, glede naše zaveze, da se podamo na pot dodatne digitalizacije volilnega področja v Republiki Sloveniji. Omenil sem, da odpravljamo s tem zakonom ustavno nesoglasje oziroma neskladje, kar počnemo tudi na področju druge zakonodaje že ti dve leti našega mandata. Zakonodaja je pač nastajala v treh desetletjih tako ali drugače. Kot je enkrat en opozicijski kolega, mislim, da na enem od odborov, dejal, je to sračje gnezdo, pa je tudi prav, da se enkrat začne urejati. Sam bom rekel tako. Kot dolgoletni javni uslužbenec – 25 let sem bil hvaležen delodajalcu, torej ljudem, ki so me zaposlili na Mestni občini Slovenj Gradec, ponosen sem, da sem imel priložnost delati za svojo rodno lokalno skupnost – sem prestal kar sedem lokalnih volitev in osem županskih, ker smo imeli pač še ene nadomestne volitve. Tako da sem delo tako občinskih volilnih odborov kot komisij, seveda celotne občinske uprave vsakič znova, vedno dodobra spoznal. Spremljal sem tudi njihova pričakovanja pa seveda željo po tem, da spoštujemo njihovo delo. Vemo, da so se v veliki meri tudi zelo entuziastično lotevali tega, tako da tisto samo plačilo potem je bila mogoče samo češnja na torti. Na koncu koncev gre za izjemno odgovorno početje in odgovorno delo in mislim, da je prav, da tudi država oziroma tudi zakonodaja prepozna njihove napore pri tem. Spremljal sem sem priprave na volitve, večkrat tudi sočustvoval s kolegicami in kolegi ob neprespanih nočeh, ko je bilo treba tedne in mesece pred volitvami pripraviti vse potrebno. Zato podpiram vsakršno zakonsko spremembo, ki bi na nek način te postopke pohitrila ali jim na nek način te stvari tudi olajšala. Predvsem so volitve v lokalnih skupnostih povezane s stroški. Prav je, da država prevzame del svojih obveznosti, lokalna skupnost pa seveda del tistih svojih, da ta novela tudi razmejuje te plačniške obveznosti, če rečem, med državo in občinami. V digitalnem smislu je posebej dobro, da se volilni imeniki in evidence na nek način končno začnejo združevati, da lahko zajemamo podatke iz enih baz v druge, da se poenostavijo postopki imenovanja volilne komisije, kot smo prej slišali, kar bomo verjetno naslovili tudi v kakšnem od koalicijskih amandmajev in s tem tudi sledili mnenju občinskih združenj, ki so ga izpostavila v svojih pripombah. Hkrati me tudi veseli, da ta novela bolj konkretno opredeljuje povolilna opravila, se pravi časovna obdobja po volitvah, ki so bila pač včasih prepuščena občinam in se je kar marsikje kdaj tudi dogajalo, sploh na primer s strani recimo poraženega župana, da je kar, kolikor se je le dalo, zavlačeval sklic novega občinskega sveta. Ne pri nas, ampak generalno v Sloveniji pa vem, da se je to dogajalo. Potem da v tej noveli dobi svoje mesto tudi Državna volilna komisija, ki je pravzaprav na nek način eden od tistih institutov v državi, ki so za to najbolj pristojni, in ponuja ponuja neko informacijsko podporo lokalnim skupnostim, da lahko volitve izpeljejo čim elegantneje. Potem poenostavitev postopkov za imenovanje za izbor kandidatov za volitve članov svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti, kar je zdaj večini političnih strank in list pravzaprav predstavljalo kar nemalo težav pri oblikovanju tako številnih kandidatnih list. Včasih se je lahko pravzaprav tudi nekdo odločil zaradi tega, da se je pač odločil, ni pa nujno, da je potem poslanstvo prav predano. Se pravi to. Potem bi mogoče še samo to, seveda, o zakonu bo še tekla razprava v prihajajočem obdobju. Meni je pomembno, da smo te stvari naslovili. Pomembno mi je, kot sem že prej dejal, da smo prisluhnili občinskim združenjem v teh pobudah. Pa seveda bi se pridružil zdaj tu tudi mnenju kolega Brežana, ki je razmišljal o, bom nujnosti nekega političnega diskurza ali pa konsenza glede trajanja županskih mandatov, torej na lokalnem nivoju podaljšanje s sedanjih štirih let na pet let. Seveda ob upoštevanju nekih varovalk v smislu omejitve mandatov ali v smislu uvedbe bolj izvedljivega instituta odpoklica župana, kar je zdaj praktično znanstvena fantastika, ker so trenutna določila

te stvari iz izkušenj. Še enkrat, sedem lokalnih volitev. Poznam torej razmere, volitve so v vsakem primeru stres, za občinske uprave, za

za izpeljavo lastnih projektov in nenazadnje tudi lastnih volilnih obljub. Tako da bi sledil s tem pobudi Združenja občin Slovenije, da o tem nekoč začnemo razmišljati. Mislim, da nam bodo tudi tudi lokalne skupnosti za to hvaležne. Morda bo pa tudi politični konsenz na tem področju o tej tematiki kdaj tudi bolj poenoten. Mislim, da je ta novela eden od eksemplaričnih dokazov, da lahko skupaj z interesnimi združenji, torej združenji lokalnih skupnosti, dosežemo da lahko pripravimo dobre zakonske podlage, da smo pripravljeni prisluhniti tistim, ki se s tem pač ukvarjajo iz prakse, da ta zbrani povzetek pozitivnih rešitev, ki jih v tej noveli uveljavljamo, pomeni že uslišanih kar nekaj prošenj teh združenj. Sem pa prepričan, da tudi razmislek, ki smo mu bili danes priča ob razmišljanju opozicijskih strank,

tudi osebno podpiram, da zakon sledi transparentnosti, preglednosti, predvsem neki poštenosti, tudi odgovornosti do državljank in državljanov, in pa seveda tudi omogočanje večje učinkovitosti tistim, ki se z volitvami ukvarjajo na operativni, torej profesionalni ravni, in jim na nek način olajšamo te izzive, ki jih imajo na lokalnem nivoju. Vsem tistim, ki boste zakon podprli, se tudi sam zahvaljujem kot eden od tistih, ki prihajajo iz lokalne skupnosti, kjer sem se z mnogimi na mikronivoju, na lokalnem nivoju pogovarjal in so tudi izrazili podporo in pohvalo, da smo se tega področja lotili. Hvala lepa. Hvala. Naslednji dobi besedo gospod Tomaž Lisec. Izvoli. TOMAŽ LISEC (PS SDS): Hvala za besedo. Spoštovani podpredsednik, spoštovana predstavnika ministrstva, kolegi, kolegice, vsem skupaj lep pozdrav! V prvi vrsti bi se zahvalil zadnjima dvema sogovorcema za izrečene besede. Zakaj? Ker samo potrjujeta dejstvo, da je ta splošna oziroma prva obravnava zelo potrebna. Seveda pa upam, da si predstavniki ministrstva zapisujete vse te predloge tistih, ki prihajajo oziroma prihajamo iz praktičnih vrst v delovanju lokalne samouprave. Tako kolega Stojanovič kot bivši župan občine Tolmin sta govorila v prvi osebi ednine, kajti imata izkušnje z lokalno samoupravo in tudi z lokalnimi volitvami. Upam, da bom tudi sam v svoji razpravi nadaljeval, kajti mislim, da se od leta 2002 ukvarjam z lokalnimi volitvami, od 2006 tudi kot kandidat, enkrat vmes celo za župana, petkrat, mislim da, za občinski svet in nenazadnje od leta 2010 tudi kot predsednik lokalnega odbora v eni izmed slovenskih občin, eni ne najmanjših občin, kjer, ja, se ne samo zadnji mesec pred volitvami, ampak že nekaj mesecev prej aktivno dela na terenu. In se ukvarjamo ne samo s tem, da nabiramo kandidate tako za župana, za občinski svet, pa tudi za ožje dele oziroma krajevne skupnosti. Tako da mi je všeč, da očitno danes poslušamo neko enotnost v tem parlamentu, da so posamezne spremembe potrebne. Ampak saj vemo, ko so pa spremembe, jih je potrebno zapeljati v pravo smer. Zato dovolite, da se v svojem izvajanju osredotočim na na ključne rešitve, ki jih je resorno ministrstvo pripravilo, in tudi na predloge, ki jih imamo tako sam iz prakse kot tudi poslanski kolegi. Kajti verjetno v nobeni stranki tukaj v parlamentu, z vsem dolžnim spoštovanjem, ni toliko bivših županov in občinskih svetnikov kot ravno v stranki SDS. Prva stvar, širi se aktivno legitimacijo in podaljšuje roke za vložitev ugovora pri občinski volilni komisiji na dva dni. Zmagovalci prvih 24 ur, naj bodo to župani, občinski svetniki, proslavljajo, tisti, ki za kak glas izgubijo, se jezijo. In res, v teh prvih 24 urah je težko najti postopke, ki jih zakon opredeljuje, da se nekje znajdeš na terenu in rečeš, kam se moram zdaj pritožiti, komu se moram pritožiti. Zato nam je v Poslanski skupini SDS in tudi meni osebno všeč, da se podaljšuje rok na dva dni. Ampak saj veste, ponedeljku po navadi sledi torek, zato v Poslanski skupini SDS predlagamo v nadaljevanju, en dan se ne bomo zamudili, ker tudi potem do same potrditve oziroma seznanitve na občinski seji ni nič zamujenega, tistih redkih primerih, ki so, menim osebno, da ni nobenega problema, če bi namesto 48 ur vzeli 72 ur premisleka, da vsi tisti, ki mislijo, da so jim bile kršene pravice po sami zakonodaji ali morda kje na terenu, izkoristijo to možnost, še enkrat, ob zavedanju, da bo teh ugovorov čim manj, da bodo občinske volilne komisije znale strokovno in pa po zakonu izpeljati lokalne volitve. Naslednja stvar. Odpravlja se potrditev mandatov članov občinskega sveta in župana. Ja, to je tista malo neobičajna situacija na sami prvi seji občinskega sveta, ko ali s tipko ali pa z dvigom roke potrdiš sebi mandat in smo vsi nekako malo tako, nelagodno se počutimo, ko govoriš o sebi in potrjuješ sebi mandat za občinskega svetnika. Verjetno se vsi tisti, ki ste bili župani, strinjate s tem, strinjate s tem, da si sicer ponosen, da sam sebe potrdiš kot župana, je pa bolje, da se samo seznaniš in gre stvar naprej. Tako da ja, ta odprava se mi zdi nekako smiselna. Zato še enkrat, se vračam na prejšnjo stvar, upam, da so zadeve do tistega trenutka že, bom rekel, izvršene in pravno potrjene. Sam prihajam iz občine, kjer je bilo, mislim, da leta 1996 in 2000, kar nekaj napetosti, ko so se ne samo mandati za župana, ampak mislim, da tudi dva mandata za občinski občinski svet prekrivala z glasom ali dvema glasovoma, in potem so bile te pritožbe in potem nekdo ni bil izvoljen za župana, bil pa je izvoljen za občinskega svetnika in je čutil nelagodje pa se je še malo hotel razburjati na eni seji občinskega sveta, češ, krivica mi je bila ja, se strinjam, samo seznanitev s tem, kar je občinska volilna komisija ugotovila, naj se občinski svet seznani, ne pa da sami sebe občinski svetniki potrjujejo. Naslednja stvar, s katero pa imam sam osebno veliko problemov, govorim kot trenutno predsednik občinskega odbora SDS v eni malo večjih občin. Ko moraš predlagati ljudi ljudi že za člane občinskih volilnih komisij, imamo probleme. Tudi za ta znesek, ki se s tem zakonom povečuje, bodimo realni, težko dobimo ljudi, da bi šli na volišča. Ali je konec septembra, ko bi eni šli še na morje, ali so potem bolezni. In potem ima občinska volilna komisija problem s temi menjavami, predsedniki lokalnih odborov imamo probleme, največji problem pa imamo, ker, z vsem dolžnim spoštovanjem, je težko dobiti sodnika za predsednika občinske volilne komisije. Tukaj z moje strani apel in tukaj se pridružujem tudi SOS, ZOS in pa ZMOS, na ministrstvu, spoštovani predstavniki, razmislite, morda moj osebni kompromis, če že ne pravniki oziroma sodniki, če ne verjamete pravnikom, pa upam, da jim zaupate, pa morda vsaj pravniki s pravosodnim izpitom, ki po mojem mnenju zelo dobro poznajo samo zakonodajo. Še enkrat, kot nekdo, ki večkrat predlaga ljudi, vedno predlagam ljudi oziroma upam predlagati ljudi, ki so kdaj že bili vsaj v občinski volilni komisiji, ne pa na samem volišču, da zadeve tečejo normalno. In imam tudi sam probleme. Zakaj? Ker sodnikom to ni več motivacija za opravljanje tega dela. Tudi to nadomestilo, ki ga na koncu predsedniki občinske volilne komisije dobijo, z vsem dolžnim spoštovanjem, pri eni solidni plači sodnika potem pa več kot en mesec priprav na same volitve pa vsaj še en teden kasneje štetje, tako in drugače, se vprašamo, zakaj samo sodniki. Zakaj ne dati pravnikom, ki verjetno tudi tekom izobraževalnega procesa, če želite, na sami pravni fakulteti, kjerkoli, ali v Mariboru ali v Ljubljani, dobijo teoretično znanje. Slej ko prej je prav, da ga dobijo tudi v praksi. Skratka, spoštovani predstavniki ministrstva, ne biti ozkogledni, da ne bomo morda pa na lokalnih volitvah leta 2030 imeli problema – s čim? Da sodnikov več ne bo za predsednike občinskih volilnih komisij, ker jih dejansko ne bomo mogli nagovoriti ne glede na to, kdo bo predlagatelj, ali bo to kakšna leva ali pa desna stranka. Naslednje bi imel pa eno vprašanje. Tukaj v predlogu zakona se določajo višja nadomestila predsednikom, tajnikom občinskih volilnih komisij v občinah z več kot 25 tisoč volilnimi upravičenci na zadnjih rednih lokalnih volitvah. Pa me konkretno zanima, od kod številka 25 tisoč. Mislim, da je takšnih občin v Sloveniji, če gledam mestne občine – jih ni osem? / 11? Zakaj točno mejo? Čisto konkretno me zanima, zakaj 25 tisoč volilnih upravičencev, zakaj ne 20 tisoč ali 15 tisoč ali pa morda celo 10 Saj vemo, demokracija nekaj stane, in če je 5 tisoč evrov problem, zato da zmanjšamo cenzus, da damo višjo nagrado predsednikom in tajnikom občinskih volilnih komisij pa njihovim namestnikom, nenazadnje tudi članom volilnih odborov, pa če imamo potem dobre ljudi na voliščih in v občinskih volilnih komisijah, mislim, da zaradi teh nekaj 10 tisoč evrov ne bi smela nikogar glava boleti. Skratka, resnično vprašanje. Kje ste našli številko 25 tisoč volilnih upravičencev? Naslednja stvar. Zapisali ste: poenostavlja se volitve v svete ožjih delov občin. V Občini Sevnica mislim, da imamo 11 krajevnih skupnosti, pa vsaka krajevna skupnost ima nekje eno volilno enoto. Moj kraj oziroma moja krajevna skupnost je velika 2 tisoč 600 prebivalcev, torej niti ne najmanjša občina bi bili, če bi bili samo naša naša krajevna skupnost. Vaški odbor, iz katerega prihajam, ima tisoč 600 prebivalcev. Še enkrat, z lahkoto ne bi bili med najmanjšimi občinami. Tukaj izhajam iz tega, Bruselj je daleč, parlament je malo bližje, župani so že tam, kjer jih lahko za rokav pocukajo, člane občinskih svetov še lažje ljudje pocukajo za rokav in rečejo, tam je pločnik problem, tam stop znak manjka, tam je ta zadeva, tam voda spušča, dajmo narediti novo fasado na gasilskem domu et In ko prihajam s svojega vidika, z vsem dolžnim spoštovanjem, ne tega narediti. Ljudje se še vedno v posamezni krajevni skupnosti oziroma na volišču zmenijo, pa magari gre za 30 volilnih upravičencev, Janez, Franci, lepo te prosimo, kandidiraj. In potem delajo vsi skupaj. Ne zato, da rečejo, Janez, Franci, ti boš delal, mi bomo pa sitnarili, česa vse ti nisi naredil v svetu krajevne skupnosti, ampak sodelujejo. Če boste črtali volitve v svete ožjih delov občin, se bo zgodilo – kaj? Še enkrat, pri nas imamo volilne enote znotraj sveta krajevne skupnosti, ki imajo od tisoč 600 prebivalcev pa do 100 prebivalcev. Od 11 članov sveta krajevne skupnosti bo na naslednjih volitvah izvoljenih sedem, osem kandidatov z mojega volišča, iz moje vaške skupnosti s tisoč 600 prebivalci. Tam vasi, pa jih lahko omenim, Kompolje, Šmarčna, nikoli več ne bodo imele predstavnika v svetu krajevne skupnosti. Ker tudi če bo pobral vse, ne glede na politično pripadnost, bom rekel SLS, SDS, SD, v zadnjem času Gibanje Svoboda ali pa še kakšna druga lokalna lista, ne bo prišel noter. Jaz grem do svojih sosedov, še starše imam v isti volilni enoti, pa z lahkoto dobim 50 glasov, tam jih najboljši kandidat ne bo dobil 30, pa če se celotna vas poenoti in reče, prosimo, kandidiraj. Zato tukaj še enkrat res v razmislek, ne ukinjajte ožjih delov občin oziroma svetov krajevnih skupnosti. Če želimo demokracijo, jo gradimo od spodaj navzgor in gradimo jo na terenu. Resnično je tukaj moj apel, da ne bo, da ljudje, ki, še enkrat, vidijo Bruselj nekje daleč, tudi nas nekje tam v Ljubljani, vsaj enkrat na štiri leta nimajo možnosti izvoliti nekoga, ki ga dejansko poznajo z imenom in priimkom, poznajo njegov življenjepis, njegovo delo in še zastopa njihovo vas, njihov zaselek, njihovo naselje. Da jim tega ne vzamemo. Ker bomo imeli problem, ne samo za to, da bomo dobili, kot sem že prej rekel, ljudi za člane volilnih odborov, ampak ljudi za kandidiranje. Še enkrat, tisti, ki večkrat pozivamo ljudi, kandidirajte, kandidirajte, imamo že zdaj probleme. Ne samo mi kot stranka, jaz kot predsednik SDS Sevnica sem se že leta 2018 odločil, da kot stranka ne bomo več predlagali ljudi v svete krajevnih skupnosti, ker potem imajo ljudje že nek cahn: oh, sem kandidat SDS, pa saj nisem član

imeli – kaj? To, kar se marsikje že dogaja: nepopolne svete krajevnih skupnosti oziroma četrtnih skupnosti. Si tega želimo? Si želimo takšno demokracijo? Jaz osebno si je ne želim. Jaz upam, da bodo ljudje šli na volišča v čim večji meri tudi na lokalnih volitvah, ne samo na parlamentarnih volitvah, ki so nekako glavna debata v volilnih časih. Zato, spoštovani, še enkrat, razmislite o tem, ali samo sodniki, kako je s temi ožjimi deli krajevne, vaške oziroma četrtne skupnosti. Imamo pa še določene druge probleme v Poslanski skupini SDS, kako je z državljani tretjih držav, ampak o tem bo verjetno bolj strokovna debata, če bo zakon šel v drugo obravnavo. Bi pa na koncu izpostavil to, kar je tudi predhodnik govoril, kar je sicer debata ne samo za župane, ampak tudi za nas poslance, koliko let mandat in koliko mandatov. Če gledamo ene zelo razvite demokracije, na primer če govorimo o nas poslancih, Italija, na koliko včasih? Na pol leta so se menjavali, sad te ima, sad te nema, bi rekli po domače. So bile volitve, si bil poslanec, komaj si se navadil, si našel, kje je menza v italijanskem parlamentu, pa te ni bilo več na spregled. Župani niso tako zlahka odtujeni s svojega stolčka, kar je prej kolega rekel, glede odpoklica. Tudi tukaj bi bil previden, da kakšni revanšistični občani kar z lahkoto ne zrušijo župana, moramo res postaviti neke meje. Ampak podaljšanje mandata oziroma omejitve mandatov, moje osebno mnenje je pač tako: če imajo ljudje nekoga radi, naj ga imajo za predsednika vaškega odbora, za predsednika sveta krajevne skupnosti, za poslanca, za župana ali pa za predsednika občinskega sveta magari 60 let. magari 60 let. Tudi če je nekdo izvoljen pri 18. letu za župana pa če mu bog da zdravje in volivci podporo do 96. leta, pa naj bo župan. Ampak potem naj vsaj večinsko mnenje ljudi v tej občini, v tej krajevni skupnosti ali pa v vaškem odboru ali pa nenazadnje v parlamentu stoji za njim. Saj vemo, stoprocentna podpora ni samoumevna. Tudi v občinah, kjer je samo en kandidat, se vedno najde nekdo, ki reče, kako je samo on kandidat, ko pa komu rečeš, ja zakaj pa nisi kandidiral, če župana ne maraš – ja tega pa ne upam. Torej s tem daješ legitimnost županu, kar je pošteno, kar je pravično in tudi zaenkrat še v skladu z zakonodajo. zakonodajo. Spoštovani predstavniki ministrstva, upamo, da v drugi obravnavi, za katero upamo, da bo do nje prišlo, ne bomo na odboru debatirali, ali je amandma predlog Nove Slovenije, SDS, Gibanja Svoboda, SD, Levice. Ampak tukaj predvsem gledam na stranko Gibanje Svoboda, upam, da vas je kar nekaj občinskih svetnikov, pa nekaj vas je bilo županov. Bodimo praktični pri tem, da sami sebi ne zakompliciramo tistega, kar je zaenkrat še najbolj sveto, to pa je demokracija. Hvala.

predsednikov in namestnikov volilnih komisij, mislim, da se vsi strinjamo, in bomo zagotovo predlagali amandma, ki bo, kolikor danes poslušam razpravo, usklajen s strani vseh petih poslanskih skupin. Bi pa želela tudi to poudariti, da v bistvu zakon nikakor ne ukinja ne krajevnih skupnosti ne vaških ne četrtnih skupnosti, tako da to absolutno ne drži. Ničesar se ne ukinja, da ne bodo državljanke in državljani doma narobe razumeli. Absolutno pa je danes splošna razprava, sledi še podrobnejša razprava na odboru. Verjamem, da bomo stvari, ki ste jih odprli, lahko tudi še kaj uskladili in izboljšali.

Dejansko jih ima. Tudi sledite torej odločbi Ustavnega sodišča, predlagate nekatere pozitivne rešitve. Mislim, da je kolega Lisec že prej kar lepo pojasnil tudi glede potrditve oziroma sedaj seznanitve o rezultatih, občinski svet in izvolitev župana. Kar mislim, da je pozitivno, in tudi druge rešitve, tudi o povišanju sredstev glede volilnih komisij in tako naprej. Čeprav mislim, da bi tu morala biti mogoče dikcija, da se glede na inflacijo tudi ta sredstva povečujejo, da ne bomo potem vsak mandat spreminjali zakona, da bomo povečevali neka sredstva. Kajti če to dolga leta ostane, potem se sredstva glede na inflacijo nekoliko zmanjšujejo in so spet ta spet ta sredstva neprivlačna za to, da bi nekdo opravljal to funkcijo. Glede predsednikov in namestnikov občinskih volilnih komisij, da bi to bili sodniki, oziroma če sodniki niso, potem pravniki. vsem spoštovanjem do sodniškega poklica, seveda so sodniki osebe, ki poznajo pravo. Sem pa mnenja, da pa tudi vsi ostali pravniki lahko zelo dobro in kvalitetno opravljajo to funkcijo, predvsem glede na to, da so sodniki zelo obremenjeni, da imamo dejansko sodniške zaostanke in tako naprej. Vemo, da ima kar veliko institucij ali podjetij zaposlene pravnike, ki rešujejo te pravne zadeve, zato menim, da pravnik z ustrezno izobrazbo lahko zelo dobro in zelo strokovno opravlja to funkcijo. Še posebej bo lahko lahko opravljal to funkcijo tudi z lokalnega področja, ker boste lažje našli enega diplomiranega pravnika kot pa sodnika na nekem lokalnem področju, posebej pri manjših občinah. Seveda ni nič narobe, če bo kdorkoli z drugega dela Slovenije opravljal to funkcijo v nekaterih občinah, vseeno smo Slovenija, smo majhna država. Ampak menim, da bo s to rešitvijo, če bo to amandmirano, upam, da bo, potem prišlo do tega, da za predsednike, namestnike občinskih volilnih komisij ne bodo prioriteta samo sodniki, ampak da bodo torej sodniki ali pravniki lahko opravljali to funkcijo. Bilo je tudi nekaj glede teh e-volitev, sicer tega še zakon ne predvideva. Mogoče je za razmislek, glede na to, da gremo v postopek digitalizacije, vendar to, kar nam praksa kaže, pa mislim, da še ni to, pravzaprav bi bilo preuranjeno. Vemo, da so bile težave pri zbiranju podpisov prek eUprave, ko sistem ni deloval. Bojim se, da lahko kar hitro pride tudi tukaj do težav. Tudi sam sem bil žrtev državnozborskih volitev, računalniške napake in tako naprej. Tako da se bojim, da bi se lahko tudi tu ponavljalo. Sicer je mogoče prav, da o tem razmišljamo, ampak da potem vzpostavimo

primer, ki ga je kolega Brežan povedal, torej kako izgleda glasovnica z evropskih volitev in pa glasovnica za lokalne volitve. Torej če se glasovnica spremeni tako, da bo ime, priimek na glasovnici in potem volivec tam obkroži, je seveda to boljše za njega, kot da najprej prebere seznam pa gre potem volit.

Tu pa ukinjate volilne enote v krajevnih skupnostih, kajti določene krajevne skupnosti imajo več volilnih enot. Tudi sam prihajam iz krajevne skupnosti, kjer je več volilnih enot, in dejansko bo prišlo do tega, kar je tudi kolega Lisec izpostavil, da bodo v krajevni skupnosti naselja z večjim številom prebivalcev imela večjo zastopanost in da določena naselja z manjšim številom prebivalcev ne bodo imela svojega zastopnika v krajevni skupnosti. Krajevna skupnost ni institucija, kot je Državni zbor ali pa tudi občina, kjer bi se sprejemali neki odloki, zakoni in tako naprej, ampak je to operativna inštitucija. Sam se spomnim, tudi sam sem krajevni svetnik, dejansko smo predstavniki vasi in smo operativci, torej nastopamo spomladi, ko je čistilna akcija, točno določimo občinski svetniki v svoji vasi, ti boš vodil tisto čistilno akcijo v svojem, ti v svojem, ti v svojem. Tudi pripravimo glede na pogovore, ker tudi najbolj poznamo situacijo, kje je potrebno kaj narediti na infrastrukturi. Prisluhnemo sovaščanom, kje je kakšna težava, ker gre dejansko za operativno, ali je potrebno tam prekopati neki jarek ali je potrebno narediti neko infrastrukturo, in potem te informacije posreduješ krajevni skupnosti, predsedniku, svetu in potem nadalje tudi občini, tudi druge operativne težave. Tu pa se bojim, da če bo do tega prišlo, da se bo nekdo iz nekega – vsaj po navadi je tako, da zastopnik vasi v dolini zelo težko potem operativno zastopa neko vas, ki je mogoče kje bolj na hribu, ali pa obratno. Zato mislim, da naj to ostane tako, kot je, da pustimo ljudem, da imajo v neki instituciji zastopanost svoje krajevne, svoje vaške skupnosti, ali iz vasi ali pa mogoče tudi iz dela vasi, ker se lahko zgodi tudi, da da volilna enota ne zavzema samo celotne vasi, ampak del vasi ali pa dele posameznih vasi. Kajti ta človek potem v svojem okolišu, v svojem ožjem delu najbolj pozna težave in lahko najbolje operativno posreduje te informacije krajevni skupnosti, torej predsedniku, in potem tudi občini in tako naprej, da se potem te zadeve rešujejo. Kajti

Kar se tiče, prej je bilo tudi govora glede omejitev mandatov in pa dolžine mandata. Sicer to ni zakonska rešitev, pa vendar, če nekomu ni uspelo nečesa urediti v štirih letih, dvomim, da bo potem tudi v petih, eno leto gor ali dol. Mogoče. Res je, da so določeni plani, ko lahko v petih letih sigurno več urediš, kajti eno leto še spoznavaš, potem so projekti, razpisi in tako naprej, in je to Za omejevanje mandatov pa dvomim. Kajti določene občine, predvsem manjše občine imajo že tako ali tako težave s kandidati, tudi z županskimi kandidati, predvsem manjše občine. Kajti biti župan je kar pomembna funkcija. Je pa še ena težava, ki upam, da jo bo država čim prej uredila, sicer to ni stvar lokalne skupnosti, to so pa županske plače. Ker so mizerne za njihovo opravljeno delo. Kajti biti župan je tako kot mi poslanci, smo 24 ur v tej funkciji. Mogoče je še malo bolj vpet v lokalno skupnost, kjer ni vikenda, kjer ni noči, kjer ni dneva, kjer se o vsaki problematiki v lokalni skupnosti zgodi, mogoče tu gledam kolega Sajovica, kolega Brežana, ki sta bila župana, tudi kolega Krivec, mogoče še kdo drug, bolj poznate to situacijo, pa vem tudi, sicer nisem bil župan, ampak kolikor se z županom pogovarjam, so vpeti v to dejavnost. In veste, da vam telefon zazvoni ponoči, podnevi in tako naprej, da nimate nekih dodatkov in da lahko marsikdo, zaposlen v občinski upravi, prekaša plačo župana, to je mizerno in za tako plačo boste zelo težko dobili več kandidatov in zato je tu potrebno narediti neke spremembe. da se spremembe glede plač v javnem sektorju spreminjajo in da naj bi bilo že tik pred rešitvami. Zato je v bistvu bolj kot sama beseda o mandatih, štiri, pet let, v tem, dajmo funkcionarju, kot je, ne vem, direktorica ali pa direktor občinske uprave ali pa tudi sam župan, povečati to plačilo. Ker si mislim, da si to glede na funkcijo, ki jo imajo, res zaslužijo, ker opravljajo res humano delo, zelo dobro delo in so dejansko vpeti v to funkcijo. Je pa tako, da če župan, ta oseba ima zaupanje pri ljudeh in če mu zaupajo tudi nadaljnjih 10, 12 let, zakaj pa ne? Čeprav se mogoče čez nekaj let, bi lahko rekel, izpiliš, nisi več tako ambiciozen, ampak če ti ljudje zaupajo, če vedo, da delaš dobro, če imaš zaupanje, ne vem, zakaj bi to omejevali. Vendar dobro, ni to stvar tega zakona. Upam, da bomo v nadaljnji obravnavi teh zakonov, torej v drugi, tudi na odboru, konstruktivni, da ne bo s strani koalicije tega, kar je bila praksa, kar sem tudi v stališču omenil, zato smo tudi v Poslanski skupini SDS nasprotovali temu predlogu, ker smo na vsak predlog, ki je bil dan, neuslišani, vsak amandma je zavržen, kakršenkoli predlog je zavržen, češ, ker je to naš, pa je mogoče zelo zelo dober. Ampak glede na to, kar je bilo slišati od kolegice Kozlovič in tako naprej, upam, da bo pa tu nekoliko drugače, da bomo tu res konstruktivni. Kajti ne igramo tu politike, ne igramo se tu levih, desnih, igramo rešitve za lokalno skupnost, nenazadnje tudi za lokalno skupnost, v kateri mi živimo. Zato je prav, da se o tem pogovorimo. Seveda ne trdimo, da so vse naše zahteve uslišane, ampak je prav, da pa najdemo neke rešitve in naredimo lokalne volitve še boljše. Kar ste nenazadnje tudi vi tu potrdili,

Hvala lepa, predsedujoči. Pozdrav državnemu sekretarju in tudi gospodu Lavtarju! Oba sta dolgoletna poznavalca področja, zato smo v Poslanski skupini Svoboda ponosni, da skupaj spreminjamo stvari na bolje. Ne za ene ne za druge, za vse. In pohvalno, v to smer so šle danes tudi prav vse debate. Jaz si takih debat, kot jih imamo danes o vprašanju recimo notranjih zadev, želim tudi na področju zunanje politike, obrambe, zdravja, okolja, šolstva. Preprosto so to stvari, ki služijo vsem. Za volitve velja, da imajo volivke in volivci vedno prav. Izvoljen pa je nekdo, ki ima pogum in odločnost, da upa kandidirati. Ko si enkrat izvoljen, se pa pravo delo šele začne. Zato pohvala prvi od takih rešitev, da se seveda roki, kdaj je treba oblikovati občinski svet, potrditi mandate, določijo, skrajšujejo, kajti dejanja so tisto, kar ostane, služijo ljudem in so edino, kar šteje. S tem zakonom, ki je koalicijsko podprt, koalicijsko usklajen,

in sicer da odpravljamo neustavnost iz leta 2020, ampak tudi druge vsebinske rešitve, ki sledijo duhu časa. Zagotovo je za vse organizatorje volitev dobrodošlo, da so stroški, ki jih je treba, bi rekel, plačati državnim organom, manjši. Ker smo v svetu digitalizacije, je zagotovo na mestu tudi povezovanje, združevanje evidenc, da si olajšamo delo. Nenazadnje boste videli, tako kot 10 let nazaj ni nihče verjel, da bomo večinsko informacije za vsakdanje življenje pridobivali s portalov, ne iz tiskanih časopisov, je samo vprašanje časa, kdaj bo treba preiti tudi na e-volitve, jih podpiram, jih razumem. Predvsem zato da bo udeležba velika, da vsakdo, ki je bil izvoljen, postavljen na neko funkcijo, lahko reče, za mano pa stoji večina tistih, ki so se o tem opredelili. Nedolgo nazaj smo se v naši občini, pa še drugje, srečali s tem, da se je glasovanja o participativnem proračunu udeležilo komaj 2 % tistih, ki so lahko šli tja, skromna 2 %, ali po domače rečeno, od stotih vaščanov sta šla glasovat za klop, igrišče ali pa kaj podobnega samo dva. To je odločno premalo. Vsi mi, ki delamo v javnem prostoru, nosimo neko odgovornost, da se vprašamo, zakaj je to tako. Je res preveč take in drugačne politike, ki deli, da je politika na slabem glasu? Najbrž. Zato moramo ljudem dati, bi rekel, zavedanje, da je demokracija orodje, kjer se rešitve sprejemajo po predpisani, ustaljeni poti, in tej poti danes sledijo tudi zakonske rešitve, o katerih govorimo v prvem branju. Odprle so se številne teme, od volitev v krajevne skupnosti. Ko ljudje odločajo na najnižji lokalni ravni, imajo volivke in volivci vedno prav, redko se zmotijo. Če nekdo za sebe ni opravil česa velikega ali pa se pokazal kot razsoden, razumen, delaven, potem ne bo opravil nič kaj velikega tudi za skupnost. Tudi razprave o omejevanju takih ali drugačnih ali pa številu mandatov so kar nekaj. Po navadi so to želje tistih, ki so večno v opoziciji in nikdar in nikoli podpore volivk in volivcev niso dobili in je najbrž ne bodo. Enostavno smo s spremembami dobro začeli. Iti moramo v tisto smer, da ljudi spodbujamo, da je to nek aktiven, za vse dober proces. Jaz sem prepričan, da bomo skupaj z ministrstvom, koalicijo in vsemi v Državnem zboru imeli čez mesec ali dva odličen zakon. Hvala. Hvala. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobi besedo še predstavnik Vlade gospod Jure Trbič, državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo. Izvolite. Hvala za besedo. Med poslušanjem vseh teh razprav mi je prišla na misel pravzaprav misel z drugega foruma, s pogajanj za povprečnine. Ta misel je, da je dialog nujen. Pa ne le zaradi nenazadnje odločbe Ustavnega sodišča v tistem primeru, ampak nujen, še posebej pa je nujen v procesu kakovostne priprave kakovostnih predpisov.

Sistem, nenazadnje, ki pa seveda, kot vse drugo, je potrebno, da gre tudi v korak s časom. V imenu ministrstva bi se danes predvsem rad zahvalil vsem, se mi zdi, zelo kakovostnim pobudam, tudi vprašanjem in strahovom. Kajti le tako v procesu priprave nenazadnje česarkoli, posebej pa seveda tako pomembnega predpisa, lahko pripeljemo do karseda najboljšega izboljšanja.

skorajda vsaka je različna od druge, kar seveda bogati. Sistem kot tak, seveda tudi lokalnih volitev, pa mora biti ustrezen nenazadnje za vse. vse. Če dovolite, ne bi še enkrat ponavljal določenih argumentov in pojasnil, ki so bili v razpravi z ene in druge strani kakovostni, in tudi veliko se je povedalo in pojasnilo. Ampak lahko rečem, da tudi po danes slišanem ne dvomim v uspeh. Kar pa je po mojem mnenju kakovosten predpis, torej kakovosten zakon o lokalnih volitvah, ki bo ne le, kot že uvodoma povedano, odpravil neustavnosti in prinesel nekaj, verjamem, korakov naprej, ampak seveda tudi skozi nek demokratičen proces te dobre rešitve lahko še izboljšal, nenazadnje tudi v sklopu naslednjih razprav in obravnav tega predpisa. Hvala lepa.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 Ugotavljam, da ni interesa. Je kdo? Ni. S tem zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali čez pol ure v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 23. sejo Državnega zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 15. uri Hvala.